Будь ласка, прошу заходити в зал, займати робочі місця.

Отже, колеги, готові до реєстрації? Я прошу зареєструватись для участі у пленарному засіданні.

Зареєстровано 351 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, я… Послухайте мене уважно, пане Олег. Ми ще завершуємо питання вчорашнє, ми не можемо дати перерву під час розгляду питання. Тому не спішіть. Хочу, колеги, вам повідомити, що сьогодні день народження нашого колеги і народного депутата Максима Павловича Курячого, щоб привітати його з днем народження. Також хочу вам повідомити про логіку сьогоднішнього дня. Отже, ми зараз продовжуємо проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (№ 6634). Ми вчора провели його обговорення по повній процедурі. Зараз будуть тільки виголошені заключне слово Оксани Корчинської, а також автора Ірини Сисоєнко, і переходимо до прийняття рішення. Після того пропонується дві постанови про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини. Після того, колеги, проект закону, до якого ми не дійшли у вівторок, буквально не дійшли наступним питанням, це Закон про прилеглу зону. Питання з блоку безпеки і оборони, і, я впевнений, питання, яке об'єднає зал. Після цього я буду пропонувати включення в порядок денний сесії ті питання, які були проговорені і по яких були прийняті рішення на комітеті, зокрема це два питання,

питання про "євробляхи", а так само зміни до Податкового кодексу. І, колеги, я сподіваюся, що ті питання, по яких комітет прийняв рішення і по яких комітет готовий доповідати, ми зможемо розглянути сьогодні і зможемо по них прийняти рішення. Я закликаю всіх, колеги, до повної мобілізації, до активної і дієвої роботи. І наголошую на тому, що ми розпочинаємо роботу з завершення розгляду проект Закону 6634 про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини. І для заключного слова я запрошую, до слова, до заключного слова, представника Комітету з питань охорони здоров'я Корчинську Оксану. Будь ласка, пані Оксана.

Будь ласка, пані Оксана.

доброго ранку. Ми завершуємо обговорення вчорашнього законопроекту про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (законопроект 6634). Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я розглянув цей законопроект і підтримує його при голосуванні в першому читанні. Законопроект важливий. У нас є кілька пунктів, які нам важливо доопрацювати до другого читання. У нього є важливі засади, які нам дають досягнути мети законодавчого законодавчого визначення принципів функціонування та розвитку сімейної медицини в Україні, а також правових, організаційних, економічних та соціальних засад забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, первинною медичною допомогою. Я дуже прошу зараз зал і пані Ірину в заключному слові ще раз акцентувати, чому важливо зараз саме цей законопроект, який допомагає урегулювати Дякую. звертається до сімейних лікарів, а це 90 відсотків населення України. Прошу підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую. Дякую дуже вам. Колеги, хочу вам нагадати, в нас прийняття рішення відбудеться за 3 хвилини. Ми завершуємо його розгляд, цього питання, тому я прошу всіх заходити в зал. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і приготуватись до прийняття рішення. Зараз заключне слово автора Ірини Сисоєнко і ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх запросити в зал і заходити в зал, підготуватись до прийняття рішення. І я надаю слово заключне по проекту Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (6634) Ірині Сисоєнко. Будь ласка. Шановні колеги! Питання медичної допомоги стосується кожного,ы і не лише громадян нашої держави, а і в тому числі тих народних депутатів, які зараз є в цій залі, і в тому числі блокують трибуну парламенту під час розгляду вкрай важливих законопроектів, які стосуються медичного обслуговування в нашій державі. Я звертаюсь до представників всіх фракцій. Медицина має бути завжди поза межами політики. Я прошу вас проголосувати зараз в першому читанні законопроект, який має зберегти ФАПи в селах як медичні заклади, які будуть називатись в подальшому і працювати як медичні центри сімейної медицини. Я прошу проголосувати за цей законопроект, тому що він повертає стоматологів і стоматологічні послуги на першу ланку. Питання профілактики ранньої діагностики – це те, що має подальшому сформувати медичну допомогу для нашої держави. Ми маємо не лікувати, а запобігати хворобам, і саме цей законопроект надасть змогу це робити в нашій державі. Прошу вашої підтримки і проголосувати це в першому читанні. Дякую за увагу. Отже, колеги, обговорення завершено, ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Я бачу, в залі багато емоцій. Ми вже розпочинаємо нашу роботу, я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Отже, голови фракцій, прошу максимально змобілізуватись. Ми вчора по повному читанню обговорили цей законопроект, у нас є всі необхідні підстави для того, щоб перейти до прийняття рішення. Будь ласка, займіть робочі місця, колеги. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (№ 6634) за пропозицією комітету за основу. За основу. Прошу голосувати. Прошу підтримати за основу. Голосуємо.

126 - "за", колеги. Я поставлю наступну пропозицію, яка, я сподіваюся, об'єднає зал, щоб ми проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (6634) направили в комітет для підготовки на повторне перше читання. Я прошу, колеги, усіх об'єднатися навколо цієї пропозиції: в комітет на повторне перше питання. Я прошу всіх об'єднатися і підтримати дану пропозицію. Прошу зайняти робочі місця, приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування наступну пропозицію, що проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (№ 6634) направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо, це компромісна позиція, прошу підтримати, голосуємо. За-166 Я поставлю ще раз, колеги, на повернення. По фракціях зачитаю. "Блок Петра Порошенка" – 73, "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 5, "Партія "Відродження" – 3, позафракційні – 12. Колеги, мені видається, це добра і правильна пропозиція, це компромісна пропозиція: в комітет на доопрацювання. Я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця, я поставлю пропозицію повернутися до розгляду, прошу зайти в зал. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до пропозиції повернути проект Закону 6634 в комітет на доопрацювання. я прошу всіх брати участь у голосуванні. Колеги, займіть робочі місця. Будь ласка, всі займіть робочі місця. Перше голосування - за повернення. Прошу підтримати, прошу проголосувати за повернення. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо. За-170 Я ставлю третю пропозицію: суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Отже, прошу всіх зайти в зал. Я ставлю на голосування пропозицію направити проект Закону про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини (6634), повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Колеги, я прошу всіх підтримати, щоб ми не втратили законопроект взагалі. Я прошу всіх в залі підтримати, це цілковито компромісна пропозиція. Отже, проект Закону 6634 повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

"Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 4, позафракційні – 15. Колеги, ми зробили все можливе для прийняття, але, на жаль, немає підтримки даної пропозиції. І тому проект Закону 6634 я оголошую відхиленим.

готові замінити перерву на виступ. Реальна перерва, так, без виступу? Ні, виступу потім не буде, колеги. (Шум у залі) Або перерва, або виступ. Ні, немає такої форми. Колеги, немає. Я ще раз питаюся: ви берете перерву чи берете виступ? Отже, реальної перерви вимагають дві фракції: Радикальної партії і "Батьківщина". Отже, Радикальна партія і "Батьківщина" оголошують реальну перерву на півгодини. Для консультацій я готовий прийняти в себе всіх бажаючих голів фракцій. І я оголошую перерву до 10:50. О 10:50 прошу всіх прибути в зал без запізнень і затримки.

Отже, колеги, хочу вас поінформувати, що під час наради з головами фракцій ми домовилися, що ми зараз даємо 3 хвилини для виступу від двох фракцій, а потім бажаючим по хвилині, всім головам фракцій. Голови фракцій, звертаюсь до вас, хто має бажання до виступу, я дам по одній хвилині. Зараз три хвилини, і потім переходимо до питань порядку денного. Зараз три хвилини від двох фракцій буде виступати Олег Валерійович Ляшко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Олег Ляшко, Радикальна партія. Кілька днів тому ми в парламенті разом із колегами з "Батьківщини", "Самопомочі", інших фракцій парламенту зареєстрували проект Постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ і проведення мораторію на підвищення житлово-комунальних послуг. Ми вважаємо, що сьогодні немає більш нагального питання для мільйонів українських сімей, аніж зупинити фактично обкрадання нинішньою владою кожної української сім'ї. Поки у нас зараз тривала нарада уголови парламенту, мені прийшло повідомлення з Павлограду. Сьогодні вночі у Павлограді були морози, але "Нафтогаз" не дав лімітів на опалення дитячих садків, шкіл, павловградських лікарень і житлового фонду. Ми … І таких містечок, як Павлоград, сотні по Україні, які стали заручниками грабіжницької політики "Нафтогазу", "Укргазвидобування", уряду і Президента Порошенка. Вони заробляють собі космічні зарплати, вони виплачують собі космічні премії, при цьому залазять у кишеню до кожного українця. Рішення влади про обмеження нарахування субсидій привело до того, що 3 мільйони українців не мають право отримувати субсидії. Рішення влади про підвищення цін на газ приведе до того, що 50 мільярдів гривень витягнуть із кишень українців. Нам розказують, що немає іншої альтернативи, тому що ми маємо взяти кредит МВФ. Ми кажемо, що це брехня. Альтернатива – це економічний розвиток. Альтернатива грабіжницькій політиці нинішньої влади це збільшення видобутку власного газу. Альтернатива – це підвищення заробітних плат і пенсій і, ключове, це справедлива ціна на газ, тому що, коли нам розказують про те, що ми маємо платити європейську ціну за газ, українцям треба дати європейські зарплати і пенсії. Наша Постанова про скасування рішення про підвищення цін на газ і про мораторій на комунальні… підвищення комунальних послуг дасть можливість захистити мільйони українських сімей. Сьогодні люди платять не за газ, сьогодні люди платять за корупцію влади, за її нездатність проводити правильну економічну політику в інтересах кожного українця і кожної української сім'ї. Сьогодні люди з власної кишені оплачують космічні зарплати для чиновників, для прокурорів, для суддів, для посадовців "Нафтогазу" у той час, коли мільйони пенсіонерів отримують копійчані пенсії, мільйони українських людей вимушені їхати за заробітки, бо їм не платять достойних зарплат. Тому ми вимагаємо від українського парламенту припинити цю корупцію влади, невідкладно розглянути зареєстровану нами Постанову про скасування підвищення цін на газ, про мораторій на підвищення комунальних послуг, і таким чином захистити кожного українця, кожну українську сім'ю від грабіжницької політики нинішньої влади, не дати за рахунок обкрадання людей набивати собі офшорні рахунки, власні кишені, а українців залишати… 11:05:07 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Бажаючі виступити від фракцій. Але це вже, крім Радикальної, так? Хто ще бажає виступити від фракцій? Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги, шановні громадяни України! Політична партія "Опозиційний блок" завжди виступала і буде виступати на захист населення України. Постанова 867 уряду України була прийнята незаконно, про підвищення ціна на газ. Ми вимагаємо зменшити ціну на газ, ми вимагаємо притягнути винних, які винні у фальшуванні підготовки і взагалі оприлюднення Постанови 867-ї, щоби ці люди понесли покарання, і вимагаємо від Генеральної прокуратури України внести ці відомості в ЄРДР і розпочати досудове розслідування. Ми за те, щоби ціна на газ була знижена, вона сьогодні завищена втричі. І тому ми будемо стояти на захисті інтересів наших громадян. Дякую.

На жаль, більшість в парламенті – це мафія. Сьогодні шість фракцій підписали проект Постанови про скасування підвищення ціни на газ на 23,5 відсотка, про те, щоб віддавати українцям газ українського видобутку, і щоби потім після скасування підвищення ввести мораторій на будь-які підвищення тарифів. На жаль, цю життєво важливу для людей постанову не те, що не ставлять в цьому прогнилому залі на голосування, а навіть не дають команду комітету профільному це розглянути. Тому що питання людей в цьому залі нікого не хвилює. І тому ми наполягаємо, щоби український газ віддали людям, щоби скасували незаконне підвищення ціни на газ, щоб в парламенті була розслідувана корупція НАК "Нафтогазу", Президента і всього його оточення щодо незаконного встановлення ціни на газ. Ми голосувати не… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Я хочу ще раз заявити, що наша фракція буде боротися за те, щоби скасувати це підвищення ціни на газ. Ми не будемо сьогодні голосувати за жоден закон, поки не буде проголосована ця постанова. І ми закликаємо всі чесні фракції не голосувати ні за що, поки з людей не знімуть це підвищення на газ. ГОЛОВУЮЧИЙ. І заключний виступ – Олег Березюк, будь ласка. І переходимо до питань порядку денного. тарифів на газ має відношення до того, що обидва уряди не виконали свого домашнього завдання про створення ринку в Україні. Вони не мають права піднімати тарифи, бо вони не знають ринкових цін сьогодні в Україні, бо вони: а) не врахували видобуток власного газу, вони не знають об'ємів тому що лічильників немає, і вони взагалі не спрацювали з людьми по енергозбереженню. Саме тому вони, піднімаючи тарифи на газ, прикривають власну бездіяльність і злочинне розкрадання грошей людей. За рахунок людей вони вирішують свої комерційні питання. Тому ця постанова має бути проголосована тільки тому, щоб заставити уряд виконати домашнє завдання людей – створити ринок в Україні, який у всьому світі знижує ціни, а не підвищує… Це олігархічний ринок, який обслуговує 6 людей в країні, але взагалі не обслуговує людей, які працюють в цій країні і створюють додану вартість. Ось чому потрібна ця постанова. Писаренко, будь ласка, Валерій. Включіть мікрофон. Одна хвилина. 11:09:33 ПИСАРЕНКО В.В. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, ви знаєте, сьогодні у нас достатньо насичений порядок денний. У нас будуть законопроекти, які стосуються безпритульних тварин, у нас багато ще інших законопроектів, але є одна проблема. Ми говоримо про те, що нам необхідно приділити увагу людям в першу чергу, тому що питання тарифів сьогодні болюче для всіх 100 відсотків українців. Всі хочуть знати, яким чином далі будуть рухатися тарифи, коли це закінчиться підняття. І у нас є ідея ще піти далі. Давайте цілий пленарний тиждень посвятимо всім законопроектам, всім постановам, які стосуються питання тарифів, електроенергії, питання підвищення ціни на газ, для того, щоб вислухати представників Кабінету Міністрів, представників Генеральної прокуратури, "Нафтогазу", представників всіх контролюючих комісій для того, щоб вийти на єдине спільне рішення, яким чином парламент може повернутися обличчям до людей і зробити щось з підвищенням тарифів і з подоланням бідності. Дякую. Одна хвилина від "Блоку Петра Порошенка".

Зараз ми почули пламенні виступи відносно проблеми, яка існує по газу. Чи існує проблема? Так, існує. Але хочу ще раз нагадати у цій парламентській залі, може хтось забув, що попередні уряди (і я не буду називати Прем'єр-міністрів) вони набрали більше 70 мільярдів і передали для виплат боргів, і це не в гривнях, а в доларах США. Чи може забули, хто у 2008 році підписав меморандум з МВФ, будучи Прем'єр-міністром, він зараз присутній у цій залі, відносно, вибачте, вирівнювання цін на газ українського виробництва і цін на імпортований газ, що означає підвищення цін на газ. Тому давайте називати свої речі іменами і бути чесними у цій сесійній залі. Дякую. Це пряма норма. Але щоб зняти напругу в залі, 30 секунд, будь ласка. Репліка 30 секунд. І ми переходимо до наступного питання порядку денного. І ми переходимо до наступного питання. 30 секунд. Президента Порошенка, покриває повністю всі корупційні тарифи, які встановлюються на природний газ. І я можу твердо вам сказати, що до тих пір, поки ця мафія на чолі з Президентом і паном Герасимовим буде управляти…

На жаль, ви під час виступу згадали прізвище. Тому я дам зараз репліку Артуру Герасимову, і на тому ми завершимо обговорення. Будь ласка, Артур Герасимов, одна хвилина. 11:13:18 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! Шановні українці! Під час свого попереднього виступу я не називав жодних прізвищ, але тепер я хочу сказати, що саме Юлія Володимирівна Тимошенко набрала і передала наступним поколінням 24 мільярди доларів. рівно 10 років тому поставила свій підпис під меморандумом з МВФ. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, друзі, ви мені порадьте, як мені діяти. Зараз дам. У мене є важка ситуація, є перепалка в залі, нам треба переходити до питань порядку денного. Я, колеги… Але це має якось зупинитися. (Шум у залі) Я щойно дав репліку на репліку перед тим. Ярослав, давайте ми будемо завершувати. Зараз Москаленко, одна хвилина. І я пораджусь. Шановні колеги, в мене є конструктивна до вас пропозиція. Давайте перестанемо, як діти в яслах, кидатися подушками, хто більше, хто менше на цю країну повісив кредитів. Тому що абсолютно очевидним сьогодні є, що всі ці борги віддає український народ. І я прошу вас, Андрій Володимирович, давайте ми… дайте відповідне доручення, комітет хай збереться, нехай розгляне цю постанову, внесемо її в зал і проголосуємо. І коли ця постанова буде в залі, буде видно, хто сьогодні піклується про людей, а хто ні. І я пропоную цю дискусію закінчити. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, я докладаю надзусиль, щоб ми в залі змогли обмінятись думками, але не увійти в конфлікти. Я докладаю надзусиль для того, щоб ми змогли забезпечити планомірну роботу парламенту. Колеги, я дуже вас прошу, давайте припинимо перепалку і перейдемо до надважливих питань, які стоять в нас. Це і питання, яке стосується наших переселенців, це і питання, яке стосується людей, які стоять на вулиці з пікетами, це питання, яке стосується захисту тварин. Тому в мене до вас є величезне прохання, і я прошу розуміння зараз в залі. Зараз я дам ще один виступ з надією, що не буде жодних образ, жодних перепадів, називань прізвищ, і ми відразу переходимо. Я прошу прийняти цю позицію, я сподіваюся, що вона буде неконфліктною. Тимошенко, одна хвилина. І переходимо до розгляду питань. Я хочу звернутися зараз до всіх депутатів і до Голови Верховної Ради. Я хочу звернутися з проханням, і, вірніше, навіть з вимогою. Згідно Регламенту зараз дати доручення профільному комітету негайно розглянути цей проект Постанови про скасування підвищення ціни на газ на 23,5 відсотка і негайно внести в зал проект постанови, підписаний шістьма лідерами фракцій, про те, щоб віддати український газ українцям, скасувати підвищення ціни на газ на 23,5 відсотка, і ввести мораторій на підвищення житлово-комунальних послуг, на підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Тому що діючий Президент, підвищуючи зараз ціну на газ, реально в останні шість місяців свого правління хоче зібрати з країни ще мільярди доларів на свої офшорні рахунки. Ми вимагаємо діяти негайно. Отже, колеги, обговорення завершено. Ми переходимо до питань порядку денного. І, колеги, я прошу зараз всіх максимального сприяння. Ми на годину, на годину 20 пізніше почали роботу. Я прошу заради тих, хто очікує і на вулиці нашого рішення, я прошу зараз максимальної згуртованості. Отже, ми переходимо до проектів Постанови про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини (номери 8603 і 9071). Дві доповіді, потім – комітет, і потім – спільне обговорення. І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги, бо ми інакше не встигнемо. Я прошу всіх з зрозумінням проголосувати за розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати. За-164 Рішення прийнято. Я запрошую першим до доповіді Антонищака Андрія Федоровича, автора першої постанови. А потім буде Подоляк Ірина Ігорівна, автор другої постанови. Андрій Антонищак. Включіть мікрофон, будь ласка. 11:18:14 АНТОНИЩАК А.Ф. Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, шановний народ України! Пропоную до розгляду проект Постанови Верховної Ради України про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 роках. У 2019 році виповнюється 75 років початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 роках, автохтонних мешканців цих регіонів. Протягом багатьох століть українці на цих територіях зазнавали утисків та переслідування від колонізаторів за свою віру, мову, землю, численних людських жертв, духовних і матеріальних втрат. Процес депортації 1944-1951 років мав форму військових операцій проти мирного населення, супроводжувався грубими порушеннями прав і свобод людини і громадянина: повністю заборонено повернення на рідні землі, вилучення майна. Метою депортації було практичне призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства. Офіційно депортація українського населення почалася 9 вересня 1944 року. В результаті Угоди між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським комітетом національного визволення, а також Договором між СССР і Польською Народною Республікою про обмін ділянками державних територій від 15 лютого 1951 року примусово було переселено, вдумайтесь, понад 700 тисяч українців автохтонних! Проте, як засвідчують численні архівні документи та спогади очевидців, винищення українського населення почалося ще до підписання угоди 9 вересня 1944 року.

Зважаючи на вищевказане, шановні народні депутати, прошу вас, незважаючи на політичні уподобання, підтримати прохання і звернення більше мільйона українців, які були… Дякую вам. Я вже давав 30 секунд. До співдоповіді запрошується Подоляк Ірина Ігорівна. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, я була змушена зареєструвати ще одну постанову в зв'язку з тим, що попередня постанова шановного пана Антонищака була зареєстрована наприкінці, всередині літа цього року. пропоную вам підтримати цю постанову, яка стосується абсолютно тієї самої теми, лише акценти, які розставлені в цій постанові, є трохи іншими. Яка суттєва різниця між однією і іншою постановою? На моє глибоке переконання, Верховна Рада України не повинна жодною мірою втручатися в діяльність Міністерства освіти, переглядати чи вказувати, які повинні бути навчальні плани. Верховна Рада України повинна пам'ятати про те, що засоби масової інформації є роздержавленими, є незалежними і не має права вказувати засобам масової інформації, які програми, які передачі вони мають показувати. Це є категорично неприпустимо, тому що ми скоро прийдемо до того, що ми будемо писати у Верховній Раді підручники з історії. Тому прошу вас підтримати постанову з цього самого приводу. Головним акцентом цієї постанови є те, що під час проведення усіх заходів, визначених цією постановою, важливо пам'ятати про справжніх винуватців трагедії переселенців і депортованих, а саме комуністичні режими Радянського Союзу і тодішньої Польщі, не обтяжуючи колективною відповідальністю сучасні держави та народи. Прошу, будь ласка, підтримати Постанову 9071. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Нам дуже мудре рішення дав Комітет з питань культури, щоб обидві постанови підтримати в цілому. Будь ласка, я запрошую до доповіді Княжицького Миколу Леонідовича, голову Комітету з питань культури і духовності. Поставити на рейтингове, а потім вибрати, яка з тих постанов, як нам діяти, порадьте? Будь ласка, пане Миколо. Дякую. По-перше, мені соромно, що ми обговорюємо таке важливе питання отак з місць, тому що це був реальний і справжній геноцид українців. І з трибуни не може Антонищак і Подоляк виступити? Це сором нам. Ми кримських татарів вшановуємо – правильно робимо, інших людей вшановуємо – правильно робимо. Коли ми говоримо про винищення сотень тисяч українців і їхнє переселення, навіть не чуємо тут один одного. Колеги, це дуже важливе питання. Комітет, справді, підтримав дві постанови. Спочатку прочитаю наші зауваження до першої постанови, яку ми рекомендуємо прийняти за основу і в цілому. Комітет просить внести до тексту певні редакційні зміни. В назві та в усьому тексті постанови вилучити слово "автохтонних" в усіх відмінках, у назві та в усьому тексті постанови перед словом "Підляшшя" додати "Південного" в усіх відмінках, скорочення "рр." в усьому тексті проекту змінити на "роках". Наприкінці першого абзацу преамбули додати словосполучення "автохтонних мешканців цих регіонів". Другий абзац преамбули викласти в редакції: "Протягом багатьох століть українці на цих територіях зазнавали утисків та переслідувань від колонізаторів за свою віру, мову, землю, численних духовних й матеріальних втрат. У ХХ столітті вони стали жертвами примусових виселень". Третій абзац преамбули викласти в редакції: "Процес депортації у 1944-1951 роках мав форму військових операцій проти мирного населення, супроводжувався грубими порушеннями прав і свобод людини і громадянина (прошу додати час, бо це важливо), забороною повернення на рідні землі, вилученням майна, безальтернативним закріпленням за поселенням на новому місці, покидати які було заборонено, обмеженням політичних, соціальних, економічних, культурних прав, що призвело до руйнування української культурної та історичної спадщини, поставило під загрозу знищення низки етнографічних груп українського народу. Метою депортації було практично призупинене тисячолітнє існування найзахіднішої гілки українства". У четвертому абзаці преамбули словосполучення "яку завдали" замінити на "яку їм завдали", словосполучення "спрямовані" замінити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, додайте хвилину. Словосполучення "яка була складовою загальноукраїнської" вилучити. В пункті 2.3 після слів "українців" додати слова "з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини в 1944-1951 роках". пункті 3 слово "Польщі" вилучити. В пункті 4, 5, 6, 7 на початку речень додати слово "рекомендувати". В пункті 7 словосполучення "організувати показ тематичних телерадіопередач" замінити на "організувати тематичні телерадіопередачі". Словосполучення "забезпечити висвітлення в засобах масової інформації" замінити на "сприяння висвітлення державними засобами масової інформації". Комітет прийняв рішення підтримати цю постанову за основу і в цілому. Так само ми рекомендували і другу постанову прийняти за основу і в цілому, оскільки вони не є альтернативними, обидві стосуються важливих питань. У нас є різні… а співавтором цієї постанови є, наприклад, я як член комітету, співавтором іншої – колега Подоляк. Можете ставити на рейтингове або почергово, вони не суперечать одна одній. Але це дуже важливе питання. Прошу всіх проголосувати одноголосно, ми засуджуємо комуністичний режим і не теперішню Польщу, а комуністичну Польщу, від якої страждали… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Від "Блоку Петра Порошенка" Отже, поки "Блок Петра Порошенка" визначається, від "Народного фронту"… Барна, так? Від "Блоку Петра Порошенка" Барна, будь ласка. Слава Ісусу Христу! Переселення самої західної етнічної групи українців, мого народу лемків, відбулося на основі попередньої злочинної змови Ріббентропа-Молотова, а далі співпраці радянського режиму, злочинного, в Польщі і радянсько-сталінського режиму. Отож, очевидно, український народ, а саме і лемки, які є етнічною групою, повинні знати свою історію. Бо хто не знає свою історію, примушений вчити чужу. Хто не знаєте свого минулого, буде позбавлений майбутнього. І закон нашої держави повинен захищати інтереси нашого народу, виховувати справжніх громадян і патріотів, а не космополітів, які не знають своєї історії, і не бути ліберальним до злочинів минулих комуністичних режимів Польщі і Радянського Союзу. Тому я прошу і закликаю колег підтримати законопроект,

Прошу, будь ласка. Будь ласка, мікрофон пану Савці включіть. Я прошу вас. Величковичу. Я перепрошую, такий гул. Колеги, такий ґвалт у залі, що в президії взагалі не чути нічого. Я перепрошую тисячу разів, і мікрофон пану Величковичу. Дякую. "Народний фронт" підтримує цю постанову. І ми підтримуємо позицію нашого колеги Миколи Княжицького і позицію Комітету з питань культури. Просимо підтримати ті пропозиції, які були озвучені Миколою Княжицьким і проголосувати. Це надзвичайно важливе важливе питання, і ми не повинні забувати про свою історію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний колего. І, будь ласка, до слова запрошується Юрій Чижмарь. Шановні колеги! Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Однозначно, що історія українсько-польських відносин зазнала в минулому сторіччі серйозних трагедій. ми повинні знати свою історію, ми повинні знати винуватців. Але я би завжди говорив про те, що ми повинні визнавати, що і польський, і український народ став заручником політичних дій режимів того часу, і постраждали як і польський, так і український народ від багатьох злочинів того періоду. я би хотів, щоб ми все ж таки приділили увагу, визнаючи цю постанову і, однозначно, що її підтримуючи, ми би приділили увагу тому, що саме обидва народи стали заручниками імперської політики Радянського Союзу, і не згадувати ті речі, які нас роз'єднують, тому що, на жаль, цим скористовується тільки сьогоднішня Росія. Ми пам'ятаємо, що навіть у 1944-1945 році саме нашими протиріччями скористався Радянський Союз, який нав'язав Польщі Польщі так званий "залежний" режим комуністичний, а Україна втратила і не отримала незалежності. Тому дуже важливо шукати порозуміння між нашими народами, щоби криза на основі історії не погіршувала наші взаємні стосунки. Тому однозначно підтримуємо цю постанову в тому ключі, що ми засуджуємо саме комуністичні режими, які сприяли знищенню українців на тій… на Закерзонні. Дякую. Веде засідання Голова Дякую, шановний Андрій Володимирович. Шановні колеги, дуже цікаве, звичайно, питання. Але те, що ми сьогодні розглядаємо його одним з найперших, напевно, ставить питання людей, які зараз дивляться і слухають те, що відбувається в парламенті, до того, а чи правильно ми розставляємо свої пріоритети. Ми вже говорили про те, що є достатньо вже зареєстрованих документів і постанов, які б дозволили нам сьогодні зробити зовсім інший акцент на сьогоднішньому дні. Я щось не бачив в останніх соціологічних дослідженнях, щоб це питання було одним з найболючіших. Більш того, хочу вам сказати, що я взагалі не бачив в соціологічних дослідженнях, щоби люди очікували, що Верховна Рада повинна обійматися в першу чергу питаннями історії. Мені здається, що, можливо,

Треба було перейти до питання тарифів, достатньо багато ініціатив з усіх фракцій зареєстровано. Нам навіть… Думаю, що ми б могли піти

наскільки трагічно нам сьогодні співпраця з МВФ. Тому давайте правильно строїти свої пріоритети. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, будь ласка.

Я буду закликати своїх колег підтримати цю постанову і підтримати простих бойків, які стали заручниками страшної війни. Але я хочу сказати ще інше. Я вважаю, що, щоб не сталося так, що через 10 років інший парламент буде приймати іншу постанову про вже добровільну еміграцію бойків, тому що в нашому місті Турці, столиці Бойківщини, вже півміста виїхало в Польщу, вже добровільно емігрували туди внаслідок сьогоднішньої абсолютно провальної економічної політики уряду і взагалі сьогоднішньої влади. А простих людей, простих бойків, інших народів Карпат ми підтримуємо. Отже, колеги, заключний виступ від "Батьківщини". (Шум у залі) Ви же ж мали слово. Шахов передавав слово Литвину від "Волі народу". Будь ласка, Іван Крулько, 2 хвилини. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Прийняття цієї постанови – це відновлення історичної справедливості, тому що українців з своїх автохтонних земель без їхньої волі примусово висиляли з рідної землі, вчиняли депортацію щодо них. Тому, якщо ми не пошануємо нашу історію і не пошануємо українців, цього не зробить крім нас ніхто. Але давайте разом з тим, як ми будемо вшановувати пам'ять тих, хто в історичні різні роки постраждав від рук комуністичних чи нацистських режимів, пошануємо сьогодні тих, хто живий і хто живе в Україні зараз. Тому ми вимагаємо як "Батьківщина", голосуючи цю постанову, проголосувати терміново постанову Верховної Ради стосовно мораторію на підвищення ціни на газ. Бо зараз відбувається примусова депортація українців з їхніх земель, бо вони не мають за що платити, тому їдуть за кордон, тому покидають рідну землю і свої сім'ї. Тому давайте шануючи нашу історію, шанувати тих, хто живе зараз, бо, не пошануючи тих, хто зараз, не будемо мати історії в майбутньому. Ось це позиція "Батьківщини". І ми вимагаємо, щоби парламент проявив свою державницьку позицію і все-таки подивився на ту згубну політику, яка сьогодні відбувається Президентом Порошенком, коли фактично українці останнє віддали за свої житлово-комунальні тарифи і зараз змушені брати кредити, щоби дітей відправити до школи. Ось така політика геноциду і примусової

Литвин, так? Ви так узгодили? Я не бачу. Будь ласка, якщо можна, сядьте, колеги. Литвин, так? Колеги, через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення, ще буде одна хвилина від позафракційних. Я прошу запросити всіх в зал. Після цього я поставлю питання включення в порядок денний сесії, тому я прошу всіх заходити в зал і всіх бути в залі через 2-3 хвилини. Будь ласка, пане Володимир, включіть мікрофон з місця. Литвин. Шановні колеги, мене засмучує при обговоренні цього питання бажання виступити, аби поговорити. Так от, ця проблема має виключне, велике значення, в свій час зазнали депортації півтора десятка народів в межах Радянського Союзу тодішнього, у тому числі в Україні. І нам бажано було б, коли ми приймаємо відповідне рішення, подумати над тим, які наслідки будуть прийняття цього рішення. І варто було б вийти на рішення Верховної Ради, яке б мало комплексний характер, яке б говорило про поляків, які зазнали депортації і репресій, німців, кримських татар і інших народів, які проживали на території України. Я вам продемонструю роботу, яку видали німецький і український історики, про вирішення німецького питання в Україні в 30-х роках. І, окрім всього іншого, вийти на рішення, яке б дозволило поглиблено вивчати цю проблему, а не просто зробити позначку, що ми її вирішили. І далі. Нам потрібно солідно підходити до цієї болючої проблеми. Треба нам вийти на об'єктивні оцінки, які б заспокоїли суспільство в Україні, а також не викликали суперечки у взаєминах із нашими країнами, країнами Європи, в першу чергу із сусідами. І останнє. Ми скоро будемо святкувати всі наші поразки. Приберіть, будь ласка, з постанови слово "відзначення", говоріть про 75-ті роковини. Що ми відзначаємо? Або зафіксуйте слово "вшанування" цих людей, пам'яті, які пішли з життя, і слова оцінки оцінки держави, які ще сьогодні живуть. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, одна хвилина від позафракційних. Іллєнко. І прошу усіх займати робочі місця, заходити в зал. Будь ласка, Іллєнко. І голосуємо. Андрій Іллєнко, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Ви знаєте, я думаю, що цю постанову точно треба приймати хоча би після того, як послухали деякі виступи в цьому залі людей, які, здається, взагалі не знають, про що вони говорять, перший раз чують про цю ситуацію, про цей страшний злочин, який стався проти українців. Український парламент давно мав це зробити. І ті українці, більше мільйона, які були піддані цьому злочину, які були насильно переселені із своїх рідних місць, вони мають право на вшанування. І треба давати вказівки Міністерству освіти, щоб воно займалось цим питанням. Треба давати вказівки для того, щоб було це і в навчальних програмах, було це і в школах, було це і у вищих навчальних закладах. Тому що, якщо ми не будемо цим займатися, то наші майбутні покоління не будуть знати своєї історії, не будуть пам'ятати минулого, а без цього неможливо будувати майбутнє. Тому треба голосувати "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, ми завершили обговорення. Ми провели консультації з комітетом. Комітет вважає, що можуть бути прийняті обидві постанови, які є доопрацьовані. Я їх поставлю одна за одною на голосування: першою – ту, що автор Андрій Антонищак, другою – ту, що автор Ірина Подоляк. Зрозуміло, так? ставлячи постанову Антонищака, буде з врахування пропозицій комітет. Колеги, немає заключного слова. Добре, 30 секунд, Антонищак. Будь ласка. Прошу приготуватись до голосування. 30 секунд. Коротко. Найважливіше. Шановне товариство, я все-таки прошу проголосувати Постанову 9071, а не пані Подоляк. Чому? Наголошую. В нашій постанові, яка з врахуванням поправок комітету, йдеться тільки про переселенців з Польщі на Україну. Нас не цікавлять інші громадяни інших держав, тому що громадян… Сенат Польщі підтримав одноголосно своїх громадян. Ми є парламентом України… Я пропоную підтримати пропозицію пана Антонищака і проголосувати за Постанову 9071. Дякую. Отже, тільки я вам нагадаю, тобто я ставлю… Тільки ви поплутали з номерами, друзі. 9071 – це Ірини Подоляк. Ага, то ви жартуєте так. Зрозуміло. Отже, колеги, першу ставлю проект Постанови про відзначення на державному рівні 75-х роковин початку депортації автохтонних українців (№ 8603) авторства Антонищака за пропозицією комітету за основу і в цілому з правками, які оголосив голова комітету під стенограму, з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати.

За-234 Постанова прийнята. І наступна. Ставлю проект Постанови 9071 авторства Ірини Подоляк. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Вони неальтернативні. Прошу підтримати. За-168 Рішення не прийнято. Отже, Постанова 8603 з поправками комітету, який зачитав Княжицький, є прийнятою. І, колеги, ми переходимо до блоку питань включення до порядку денного сесії. Ми суттєво сьогодні пізніше підійшли до розгляду питань. Я хочу наголосити, без прийняття рішення по Податковому кодексу, без ресурсного законопроекту ми не зможемо розглянути бюджет, ми не зможемо сьогодні розглянути питань, які стосуються людей, які стоять на вулиці і пікетують. І тому моє прохання включити в порядок денний сесії ті питання, які пропоновані. Я прошу всіх уваги. Прошу всіх бути на робочих місцях і голосувати. Першим пропонується включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році (Княжицького, 9234). Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Я прошу всіх бути в залі.

щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів. Колеги, пропонується прийняти в першому читанні за основу для того, щоб парламент міг попрацювати з Податковим кодексом, щоб були враховані пропозиції українського парламенту. Тому я прошу всіх об'єднатись, включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. І прошу уважно голосувати і всім бути на своїх місцях, колеги. Будь ласка, змобілізуйтесь. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення (9260). Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Давайте не будемо зупиняти бюджетних процес. Підтримуємо. Підтримуємо, колеги. Уважно, всі підтримуємо. Голосуємо.

Я ще раз хочу наголосити. Це інтерес і логіка бюджетного процесу з боку парламенту. Парламент бере Податковий кодекс, зміни до нього, на свій майданчик і вносить пропозиції від депутатів. Це, власне, той спосіб, який дозволяє парламенту і народним депутатам мати безпосередній вплив на головний ресурсний закон країни, який дозволить нам прийняти бюджет. Я прошу всіх зорієнтуватись і підтримати, колеги. Отже, я ще раз поставлю. Ви, будь ласка, заходіть в зал і займайте робочі місця. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію включити порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів (9260). Прошу проголосувати, колеги, і прошу підтримати. Кожен голос має вагу. Не виходьте з залу! Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо! Підтримуємо, колеги! Прошу підтримати. Голосуємо!

в порядок денний. Проект Закону про внесення змін до додатка 3 до Закону України "Про Державний бюджет України" щодо фінансового забезпечення Конституційного Суду України. Колеги, ми доукомплектували Конституційний Суд, ми обрали двох кандидатів від парламенту. Конституційний Суд звернувся з проханням проголосувати за фінансову доукомплектацію їхньої установи. Я прошу, колеги, підтримати включення в порядок денний сесії. Включення у порядок денний сесії для прийняття рішення, прошу проголосувати і прошу підтримати Конституційний Суд України. Голосуємо! Голосуємо! Колеги, кілька голосів. Я ще раз поставлю. Тільки ви під час голосування будьте на робочих місцях. Ми включаємо в порядок денний сесії, це йде голосування за голосуванням, не виходьте з залу. Я ще раз поставлю. Прошу всіх максимально змобілізуватись. Отже, включення у порядок денний сесії для прийняття рішення проекту Закону щодо фінансового забезпечення Конституційного Суду України. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо! Кожен голос, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо! П'ять голосів. Я поставлю третій раз, колеги. Але на моїх очах деякі депутати не на місцях, а ходять по залу. Голови фракцій, будь ласка, забезпечте дисципліну в залі. Під час голосування, будь ласка, не ходіть, не ведіть консультацій, а беріть участь в голосуванні. Давайте підтримаємо, колеги. Отже, 9241 щодо щодо фінансового забезпечення Конституційного Суду України включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Уважно, кожен голос. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо і підтримуємо. Прошу підтримати.

Наступний. Проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік Все, що я зачитую, колеги, це було надруковане в порядку денному, зі всіма тими законами ми мали змогу ознайомитись. 8414 - включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. 11:51:29

Наступний - 9171: проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради студентам вищих навчальних закладів". Я дуже вас прошу, колеги, підтримати Співаковського законопроект, який стосується підтримки українських студентів. І я прошу, колеги, всіх проголосувати і підтримати, включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Підтримуємо Комітет освіти. Голосуємо.

Наступний. Проект Закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (№ 9218). Тільки включення в порядок денний сесії, Отже, колеги, прошу голосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати, прошу підтримати 9218, голосуємо. За-170 Колеги, ми були близькі до рішення по Конституційному Суду. Просять фракції ще раз поставити, ще раз поставити. Колеги, я прошу всіх підтримати, це питання, яке стосується того, щоб судді Конституційного Суду, в тому числі і ті, які ми доукомплектували, щоб вони нормально виконували обов'язки, їхній апарат. Тому я ще раз ставлю, колеги, на голосування пропозицію, включити в порядок денний для прийняття рішення проект Закону 9241. Прошу голосувати і прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати.

Отже, колеги, ми включили Податковий кодекс, це важливо, освітній закон, це важливо. Наступний у нас в порядку денному стоїть, колеги, Закон "Про публічні закупівлі", а після того два законопроекти, які стосуються питання євроблях. Колеги, але перед тим надійшла заява від двох фракцій: від фракції "Відродження" і "Опозиційний блок", - і вони хочуть замінити

шановні колеги! Безумовно, найголовніше питання, яке на сьогодні очікують всі громадяни України, - це питання, щоб влада вирішила і скасувала своє ганебне рішення про підняття тарифів. Ми наполягаємо, що той проект постанови, який ми підписали спільно з керівниками інших фракцій, був негайно поставлений на розгляд парламенту. Це питання про те, щоб було скасовано це рішення про підняття тарифів, питання про те, щоб український газ, власного видобутку був спрямований тільки для населення України, державних установ України і комунальних установ. Це стосується більшості населення України. Ми маємо зупинити цей комунальний терор, і ми маємо зробити так, щоб населення було спроможне оплачувати ці шалені тарифи. Вибачте, на сьогоднішній день для населення це непідйомне питання, і ми бачимо, як заходить в колапс вся країна. Тому ми вимагаємо все ж таки повернутися до цього питання і поставити проект постанови на розгляд. Друге. Ми бачимо, наскільки цинічно уряд підходив взагалі до пенсіонерів. Ми бачимо політичний спектакль, коли керівник державного підприємства "Укрпошта" заявляє, що вони не будуть доставляти пенсії населенню України. Вибачте, цей спектакль треба закінчувати. Не може керівник державного підприємства ставити ультиматум уряду, ультиматум всьому народу України і в першу чергу пенсіонерам, які живуть в далекій місцевості по території України. кощунство і просто соціальний цинізм. Тому ми вимагаємо зупинити цей спектакль. Не треба нам піаритись на тому, як героїчно уряд рятує пенсіонерів, як героїчно уряд розбирається з державним підприємством і через два тижні героїчно вирішить це питання. Не вміє керувати керівник підприємства – звільняйте його і ставте людину, яка професійно буде цим займатися. Не вміє уряд сам приймати рішення, наводити порядки – так само подавайте у відставку, йдіть з Богом,

кожного міністра тут, в парламенті, що вони зробити в цієї країни за останні два роки. І давайте повернемося до того, що Постанова про скасування тарифів, проведення аудиту, і про передачу українського газу українським громадянам, зараз була поставлена тут на голосування. І щоб вся країна почула, хто відстоює інтереси громадян, а хто далі грається в ці політичні ігри. І чхати вони хотіли на громадян України і на те, що ці тарифи непідйомні. Це головна вимога на сьогоднішній день від людей України. ми зараз втрачаємо час на поточні питання, які людей абсолютно не турбують. Тому постанову на розгляд – це наша головна вимога, і ми її вимагаємо поставити зараз же, негайно. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, прошу не розходитись. Наступний проект Закону про прилеглу зону, великої ваги законопроект. Ми… я можу продовжити засідання, щоб ми встигли його прийняти. Я дуже прошу всіх зайти в зал. Це питання безпеки і оборони, до якого ми вчора не дійшли, просто не встигли. Тому я прошу, колеги, всіх змобілізуватися, ми переходимо до розгляду наступного питання проекту закону сьогоднішнього дня - це проект Закону про прилеглу зону (8361). І, перше, я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати.

встигли. Я ще раз поставлю. А в чому логіка є? Чому? Будь ласка, підтримайте за скороченою процедурою 8361. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Уважно голосуйте за скорочену процедуру. Голосуємо. Я продовжую засідання на 15 хвилин. Колеги, я втретє поставлю. Але в чому є трудність? Це законопроект про безпеку. Колеги, будь ласка, сконцентруйтесь, я ставлю втретє на голосування пропозицію, щоб проект Закону про прилеглу зону ми розглянули за скороченою процедурою. Я прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, я прошу всіх взяти участь у голосуванні. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо. За-160 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді народного депутата України Фріз Ірину Василівну.

Він дозволить встановити прилеглу зону України у 24 милі, що фактично вдвічі збільшує акваторію морську, яку сьогодні здатні контролювати наші морські загони та Військово-Морські сили. Цей законопроект спрямований на суттєве скорочення контрабандного трафіку у Чорному морі, він попередить порушення державного кордону, позитивно вплине на безпекову ситуацію та захистить економічний суверенітет нашої держави. Прилегла зона згідно з міжнародними нормами не є ані зоною юрисдикції, ані зоною суверенітету. Втім ця зона є тією ділянкою морського де будь-яка прибережна держава може здійснювати обмежений контроль щодо попередження або затримання за певні правила, зокрема, фіскальні, санітарні, митні та еміграційні. Таким чином, я наголошую, що цей законопроект дозволить де-факто вдвічі збільшити територію контролю в Чорному морі. Також цим законопроектом забороняється відключення автоматичної і ідентифікаційної системи на суднах, що дозволить більш якісно контролювати акваторію Азовського моря. Я прошу всіх колег уважно віднестись до голосування за цей законопроект, тому що він надає можливості нашим прикордонникам та нашим Військово-Морським силам якісно і ефективно підвищити контроль нашої акваторії. Законопроект розроблений та погоджений з Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ, Державною прикордонною службою, Міністерством оборони. Я також прошу звернути увагу, що Російська Федерація ще у 1998 році імплементувала поняття "прилегла зона" у своє законодавство, на відміну від нас. Я прошу, колеги, звернути увагу на те, що в українському парламенті вже неодноразово були спроби імплементувати поняття "прилеглої зони", але наразі вони блокувалися проросійськими силами. Також свого часу навіть Юлія Тимошенко вносила відповідний законопроект, але він не був ухвалений. Прошу прийняти його за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від комітету Вінник Іван Юрійович. Скористаюся порадою про короткі виступи. Дійсно, Україна мусить в законодавстві закріплювати окремі важливі положення міжнародного морського права, конвенції, які ми ратифікували ще в 1998 році, але не прийняли імплементаційні закони. Це імплементаційний закон, який дозволить розширити територію контролю наших територіальних вод до 24 миль, зобов'яже судна, які там знаходяться, обов'язково включати автоматичну систему ідентифікації і дозволить право… надасть право нашим прикордонникам і іншим суб'єктам з забезпечення державного кордону зробити… робити відповідні контролі на предмет протидії превентивних заходів по контрабанді і по порушенню кордону по незаконній міграції тощо. Прошу проголосувати в першому читанні і відправити в комітет на друге. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Я продовжив на 15 хвилин.

даний законопроект є надзвичайно важливий і з точки зору забезпечення інтересів національної безпеки. Особливо в період, коли здійснюється російська агресія проти України, коли окупований Крим, коли окупована частина Донецької і Луганської областей, коли Російська Федерація вдалася до нових агресивних дій на Азовському морі, блокуючи кораблі цивільні, риболовецькі кораблі, кораблі, які везуть вантажі в українські порти, українські кораблі, а також третіх країн. Все це, звичайно, спрямовано… І цей законопроект наша фракція "Батьківщина" підтримає. Але за умови, що не ставиться на голосування проект Постанови щодо припинення… підняття цін на тарифи на газ і на комунальні послуги, ми, на жаль, не зможемо підтримати цей законопроект. У той же час я хочу сказати, що законопроект відповідає національним інтересам України і він потрібен бути прийнятий. Нагадаю, що в 2009 році уряд Юлії Тимошенко вніс цей законопроект. Не зрозуміло, чому уряди після 2014 року, і Яценюка, і Гройсмана, не вносили такий законопроект, а натомість вносять його депутати. Дякую за увагу. Дякую. Роман Семенуха, включіть мікрофон. 12:05:12 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, фактично даний законопроект – перша спроба законодавчої реакції на ту ситуацію, яка сьогодні виникла з контролем України власних територіальних морських вод. І безумовно, треба підтримувати сьогодні розширення зони контролю до 24 миль, оскільки сьогодні українські ВМС та берегова охорона фактично можуть зупиняти і перевіряти судна лише до 12 миль від берега. Тому збільшення такої зони – абсолютно правильний крок. Але водночас створення прилеглої зони, і це правильна ініціатива з точки зору реакції і на вирішення конфлікту, який сьогодні складається в Азовському морі, про що ми маємо з вами говорили, бо фактично в цій сучасній україно-російській війні вже з квітня цього року ми маємо новий фактично фронт, коли Росія ціломасштабно організовує блокаду Азовського моря. Вже за цей період російськими прикордонниками абсолютно з надуманих причин зупинялося біля 150 українських суден, а один день простою обходиться українському бізнесу, судновласникам більше ніж у 15 тисяч доларів. З жовтня цього року Маріупольський порт, зокрема, перейшов на чотириденний робочий тиждень. Очевидно, що здійснюється цілеспрямована масштабна блокада всього Азовського моря. Тому Українська сторона має діяти за декількома напрямками. Модернізовувати водні водні військові потужності, чи буде сьогодні відповідна техніка українських Збройних Сил для того, щоби забезпечити контроль прилеглої зони, от, посилення боєздатності Військово-Морських Сил в цілому. Тому фракція "Об'єднання "Самопоміч" підтримує, і прошу проголосувати в першому читанні. Дякую. Шановні колеги, дуже відповідальний законопроект, прошу уваги зараз. У нас є дві опції: або зараз завершити і проголосувати, або продовжити після 12:30 і проголосувати після перерви. Увага, не кричіть, коли говорить Голова Верховної Ради України. Зараз я проведу рейтингове голосування. Якщо воно покаже потенціал, я сподіваюсь, що "Фронт" і "Блок Петра Порошенка" дуже коротко виступлять, і ми відразу проголосуємо. Зараз рейтингове голосування, щоб ми побачили, який в нас є потенціал. Я прошу всіх зайти в зал. Якщо результат буде поганий, я буду пропонувати після перерви продовжити обговорення. Отже, прошу всіх зайти в зал, колеги. Прошу зайняти робочі місця. Запросіть в зал депутатів, кого нема. І зараз я ставлю рейтингове голосування. Рейтингове голосування по проекту Закону про прилеглу зону (№ 8361). Прошу усіх проголосувати і підтримати. Це рейтингове голосування. Прошу усіх проголосувати, прошу усіх підтримати. Голосуємо, голосуємо. Прошу підтримати. Нормально: 219. Отже, тепер, колеги. Колеги, це було рейтингове. Тепер нас залишилося два виступи: від "Фронту" і від БПП. Я прошу, щоб ці виступи були по 30 секунд, щоб ми невідкладно перейшли до голосування. Хто від "Фронту"? Величкович, дуже коротко. І прошу всіх заходити в зал, займати місця. 12:08:34 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. "Народний фронт" буде голосувати "за". Закликаємо всіх інших також підтримати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ від "Блоку Петра Порошенка" - Артур Герасимов. І переходимо до голосування. Будь ласка, пане Артур. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці, цей закон надзвичайної ваги для сфери нашої національної безпеки і оборони, особливо під час агресії з боку Кремля. Прошу одноголосно об'єднатися зал і підтримати цей надважливий для нашої нацбезпеки законопроект. Дякую. Депутати, я прошу повернутися в зал на робочі місця. Отже, я ставлю… ми завершили обговорення і я ставлю на голосування проект Закону про прилеглу зону України (№8361) за основу, як рекомендував комітет, за основу. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Кожен голос, прошу підтримати. Голосуємо. За-238 Рішення прийнято. Отже, колеги, зараз я надаю слово для оголошення

народний депутат Антонищак, що під час голосування за його ж проект Постанови № 8603 його картка не спрацювала. І просить врахувати його голос "за". Таке буває. Таке буває, друзі, в нашому залі. І також звернувся до президії обраний нами голова ТСК з питань резонансних нападів на активістів Борислав Береза з проханням поінформувати всіх членів ТСК, що сьогодні відбудеться перше засідання о 14:20 у Комітеті з протидії корупції (це Садова, 3а, третій поверх). Будь ласка, колеги, просимо дуже відповідально поставитися до першого і всіх наступних засідань і зібратися на ці збори. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:40 всім повернутися в зал для продовження нашої роботи. (Після

Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал, щоб ми змогли повноцінно розпочати нашу відповідальну роботу. Будь ласка, прошу заходити в зал.

Колеги, я прошу зараз уваги і хочу повідомити наступну річ. Ми майже на годину затягнули наше ранкове засідання із-за політичних дебатів. Таким чином, зміщується наш весь план роботи. Я на… В нас наступний мав би стояти Закон "Про публічні закупівлі". Я провів розмову в перерві з головою комітету Андрієм Іванчуком, і він сказав, що, зважаючи на те, що на вулиці люди очікують законопроектів, які стосуються оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, як ми називаємо, "євроблях", власне, він попросив перенести публічні закупівлі на після обіду, щоб зараз ми могли перейти до розгляду тих питань, які чекають люди на вулиці. Отже, колеги, Хочу подякувати голові комітету за розуміння. І хочу оголосити зараз

Після цього закону, якщо буде рішення комітету по Податковому кодексу, ми зможемо перейти до питання Податкового кодексу. Я знаю, але документи формуються, щоб роздали в залі. Нам важливо, щоб було в залі роздано всім депутатам. Перед тим, як покликати до трибуни Южаніну Ніну Петрівну, я даю хвилину Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. Будь ласка. 12:44:05 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Я хочу взяти слово з мотивів ведення сьогоднішньої сесії. Від імені президії Верховної Ради України ми з Андрієм Володимировичем Парубієм хочемо щиро подякувати

в даному випадку який стоїть на трибуні, так, повернутись на робоче місце. Тому що це є сьогодні порушення Верховної Ради. Я думаю… Регламенту Верховної Ради. Я думаю, що вже всі виборці звернули увагу, що принцип вашого життя: зранку з'їли бутерброд– зразу мысль: "А как Вже всі це побачили. Будь ласка, повертайтеся дбати про народ з вашого робочого місця, і дайте, будь ласка, можливість пані Южаніній зараз з великими дуже пакунками підготовлених всім комітетом до другого читання документів зайняти її робоче місце. Шануйте ваших колег і дайте можливість працювати. Я сподіваюся, що вся сесійна зала зараз підтримає президію в цій вимозі. Будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу зараз, пане Сергій, дати можливість Ніні Петрівні доповісти закон, який чекають сьогодні люди, які є на вулиці і які приїхали до Верховної Ради. І запрошую до слова по проекту Закону 8487 голову Комітету з питань податкової та митної політики Южаніну Ніну Петрівну.

Отже, запрошую до виступу Ніну Петрівну. Будь ласка, з місця. Включіть мікрофон. 2018 року на своєму засіданні розглянув у другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (реєстраційний номер 8487). Нагадаю всім, що даний законопроект є результатом компромісу, якого ми досягли з усіма зацікавленими сторонами, щодо нової моделі оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, в тому числі раніше ввезених на єврономерах. До другого читання проекту надійшло 94 пропозиції від суб'єктів права законодавчої ініціативи. При остаточному розгляді у комітеті враховано повністю 8 та 6 пропозицій враховано частково та по суті. Інші пропозиції відхилено у зв'язку з тим, що вони направлені на зміну концепції моделі, прийнятої в першому читанні і, по суті, повторюють одна одну. До речі, ви знаєте, що пропозиції комітету були обґрунтовані і ґрунтувалися саме на в тому числі наданих висновках Мінфіну, МЕРТу, Мінекології, Мінінфраструктури, ДФС, Державної адміністрації прикордонної служби, Нацполіції. Це всі структури, які будуть задіяні при імплементації норм законодавства, якщо ми його приймемо. З цими висновками ви можете ознайомитися впорівняльній таблиці, яку ми розгорнуто запропонували і розмістили на сайті комітету, перед засіданням комітету. За наслідками розгляду у другому читанні комітет загалом залишив прийняту в першому читанні модель оподаткування і підтримав наступні пропозиції. Про диференціацію базової ставки для бензинових автомобілів з об'ємом циліндрів до 3 тисяч кубічних сантиметрів та понад 3 тисяч, а для дизельних автомобілів з об'ємом циліндрів до 3500 та понад цього обсягу.

Будь ласка, колеги, зараз я по правках. Вимагає по правці, одній із правок, виступ Сергій Мельниченко. Я даю йому слово. Мельничук. Я перепрошую, Мельничук. Я даю слово, одну хвилину для виступу по правках, будь ласка. 12:49:55 МЕЛЬНИЧУК С.П. Хочу сказати, чому я тут знаходжуся. Я підтримую ту постанову про відміну злочинних тарифів на газ. І буду тут стояти, доки ця постанова не буде прийнята. Я підтримую всі фракції і всіх депутатів, які готові до цього долучитися. Уступаю зараз місце заради тих людей, які зібралися під Верховною Радою. Після доповіді голови комітету я знову продовжу блокувати трибуну. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за розуміння, пане Сергій. Ніна Петрівна, будь ласка. Отже… 12:50:42 якщо можна, я буквально дві секунди закінчу, щоб всі розуміли зміст законопроекту, який і представлений до другого читання. Отже, для великих і дорогих автомобілів ми підняли ставку з 50 євро до 100, для бензинових двигунів, для дизельних - із 75 євро до 150 євро. Далі. Ми встановили граничний коефіцієнт віку, який залежав від кількості повних років автомобілю. Тобто, якщо автомобілю навіть 16, 18, 20 років, граничний коефіцієнт віку – 15. Для того, щоб стимулювати саме входження в процедуру розмитнення, пропозиція наступна. Щоб до цього нового розрахунку ставки акцизного податку застосувати понижуючий коефіцієнт: протягом перших 30 днів – 0,5 та не менше чим плюс 30 днів від дня затвердження і оприлюднення спеціального порядку для розмитнення… Я додаю 2 хвилини для виступу Ніні Петрівні. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, бо її початковий виступ був трішки затягнутий. Шановні колеги, я чула сьогодні від вас, що, якщо ми сьогодні приймемо закон і він вступить в дію, то, можливо, попадемо на новорічні свята. Я думаю, що ми готові замінити слово "календарних" на "робочих днів" для того, щоб та кількість днів, яка випадає там в січні і на кінці грудня, не заважала людям здійснити всі процедури. Крім того, ви знаєте, що той режим, в який поміщені зараз машини, режим тимчасового ввезення або транзиту, не можна закрити і перейти в інший режим без сплати штрафів, адміністративного штрафу. Оскільки більшість машин оформлені на нерезидентів, очевидно, що знову цих "верблюдів" привезти в Україну неможливо, тому ми запропонували компромісне рішення про звільнення від відповідальності за порушення податкових норм та митних правил щодо дотримання строків і умов митних режимів тимчасового ввезення або транзиту осіб, які… для осіб, якими виконані умови тимчасового порядку митного оформлення легкових автомобілів, сплативши при цьому за третю особу штраф у розмірі 8 500 гривень просто в державний бюджет для того, щоб закрити цей тимчасовий, або режим транзиту, і перейти в оформлення автомобіля в режим імпорту. І наостанок. Пропонується надати доручення уряду внести пропозицію щодо спрямування у 2018 та 2019 роках всіх надходжень митних платежів, отриманих при оформленні транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення в період 1 січня 2015 року до дня набрання чинності цим законом, на пенсійне забезпечення. Я хочу, щоб всі молоді люди знали, що ці кошти Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект в другому читанні та в цілому як закон України, з урахуванням… Отже, ми переходимо до розгляду правок. Я буду зачитувати ті, які відхилені, відповідно, хто буде наполягати, наголошується з місця, я буду дивитись в залі. 1-а. Не наполягає. 2-а. Не наполягає. 5-а. Не наполягає.

Шановні колеги! Я, чесно кажучи, сумніваюсь в тому, що узгоджено цей законопроект всіма зацікавленими силами. Тому що ті представники, які знаходяться під стінами Верховної Ради, мої представники з Бориспільщини, вони категорично проти того, яку запропонував форму комітет. Тому що, якщо взяти цю формулу даже, якщо це буде перехідний період 0,5 ставка і 0,75, то по інвойсу, якщо подивитися, скільки ця ціна цих автомобілів коштувала, а вони більше 10 років в основному пригнані сюди на територію України, то вона буде така ж сама подвійна ціна, яку вони сплатили за неї за кордоном. Тому моя правка пропонує, і вона узгоджена з цими представниками, схему, яким чином вирівняти цю несправедливість і справедливо застосувати ціни в залежності від об'єму… Дякую. Колеги, це 11 правка. Хочу наголосити, я пропустив 1 правку. Після цього буде 1 правка, а потім 14-а, щоб ви знали послідовність. Зараз Ніна Петрівна відповість на вашу правку. Потім – Батенко, потім – Рябчин. Шановні колеги, частина ваших поправок стосувалася зміни розрахунку ставки акцизного податку на всі автомобілі – і на вантажні, і на пасажирські на автобуси. в чому саме полягає суть законопроектів? Ми говоримо про зміни ставок акцизного податку і процедур розмитнення тільки для легкових автомобілів власного використання. Тому, будь ласка, починаючи від зміни закону і поправки вашої, вони стосуються всіх автомобілів.

відхилив. Правка означає, що акцизи скасовуються для всіх транспортних засобів на відміну від пропонованого в законопроекті зменшення акцизу лише для легкових автомобілів. Ми пропонували відміну акцизу для всіх автомобілів,

За-84 Поправка відхиляється. Колеги, якщо когось не назву, я повертаюсь знову до 11-ї і рухаюся від 11-ї, то дасте, будь ласка, знати. Добре? Дякую дуже вам.

Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. На жаль, Верховна Рада повинна вирішувати питання, від яких самоусунувся уряд, тому що яке навантаження пішло на комітети і на кожного депутата, це із-за того, що уряд у зародку не вирішив проблеми нерозтаможених… нерозмитнених автомобілів. А це сталося із-за того, тому що у 2014 та 2015 році номінальний ВВП у валюті впав приблизно на третину і там, і там, а в 2016-му він… зростання було лише 3 відсотки номінального ВВП. Саме тому люди змушені купувати не нові екологічні авто, а змушені думати про авто на єврономерах вживані.

про тих, хто просто хоче дихати чистим повітрям у своїх містах. екологічно чистим автомобілям також дати преференції і чим можливо спонукати більше до використання таких автомобілів. Але їх дуже багато, і їх треба розглянути разом із системним законом 8159 і 8160. Якщо навіть там вам щось не подобається, все рівно частину поправок із ваших, які є в цьому законопроекті, треба взяти в ті законопроекти і прийняти комплексний законопроект по електромобілям. Наша підтримка має полягати не тільки в звільненні від ПДВ, а і в більш системному підході до підтримки саме екологічно чистого чистого виробництва і використання таких автомобілів. Дякую. Тому, саме тому. Але ми частково враховуємо там, де ви технічно зауважили, що треба звернути увагу не на кіловат, а на кіловат-годину. Дякуємо. Після роз'яснення голови комітету не наполягають на голосуванні. 16 поправка. Міщенко, будь ласка. для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановити 50 відсотків від ставок, які пропонується застосовувати, тому що цей період перехідний, який пропонується нам в 6 місяців, він закінчиться. А потім для цієї категорії буде повне 100-відсоткове розмитнення автомобілів. Тому я пропоную встановити для

відхилена на підставі того, що це призведе до втрати бюджету. Ну, знаєте, цинічно якось звучить: коли люди отримали на передовій інвалідність, захищали нашу країну завдяки своєму здоров'ю і життя – це не втрати, а от втрати бюджету – це головніше. Тому я прошу поставити на голосування. Будь ласка, роз'яснення голови комітету. 13:02:05 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, саме зважаючи в тому числі на вашу поправку, ми досить довго дискутували в комітеті щодо вашої пропозиції. Якщо встановлювати будь-яку пільгу, треба встановлювати контроль за її використанням, а це "треба" означає, що треба встановлювати, що такий автомобіль ввозиться для особистого використання, а у нас зараз доручення дозволено, і передача такого автомобіля в управління іншій особі – це дуже легка справа, відчуження такого автомобіля. А відчуження ніхто не може проконтролювати. Саме для таких людей, які використовують соціальні автомобілі з невеликим об'ємом двигуна, зараз буде зменшена в десятки разів ставка акцизного податку. Тому в ній немає змісту тільки з-за того, що вона породить нову дірку, через яку будуть… яку будуть використовувати якраз не ті люди, а інші, які захочуть через них завезти, оформити і забрати їх в використання. Тому прошу не підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначатися. Це 16 поправка, комітет просить не підтримувати.

дані транспортні засоби в режимі імпорт. А саме: це законодавча заборона щодо розмитнення і ввезення в Україну автомобілів, старше стандарту Євро-5 та необґрунтовані надзвичайно великі ставки акцизного податку. Ми сьогодні ці дві речі цим законопроектом прибираємо. Дана поправка 38 пропонувала… вона часткова врахована комітетом. Я дякую комітету, що врахували нашу вимогу для великолітражних автомобілів все ж таки ввести певний підвищуючий коефіцієнт, адже вони споживають більше пального, їх придбавають більш забезпечені громадяни. Щодо іншої частини цієї поправки, ми хотіли зробити ставки акцизного податку ще більш меншими для того, щоб все ж таки вирішити проблему автомобілів на іноземній реєстрації. І тому той коефіцієнт 0,5, який врешті-решт був запропонований як компромісне рішення, ми вважаємо, що його необхідно встановити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Шановні колеги, просимо визначатися по 38 поправці… Не треба, все, це було просто слово. Колеги, я перепрошую. Є ще бажаючі наполягати на своїх поправках до 38-ї? І я їх просто не врахувала. Будь ласка, 18-а, Дроздик. 18-а, Дроздик, ми рухаємося. Шановні колеги, даною правкою пропонується з формули вирахування акцизу замінити коефіцієнт року на коефіцієнт викид. Таким чином, цей коефіцієнт буде прирівнюватися до відповідно європейського стандарту, так званого євро. І він буде вираховуватися в межах від 1 до 7,5 для старих автомобілів. Для більшості автомобілів, які завезені, фактично він буде складати 2,5, що буде адекватним акцизним збором для громадян і буде компромісним рішенням. Тому прошу підтримати дану правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитись по 18 поправці, колеги. Прошу визначитися. Комітет відхилив.

Дерев'янко вимагає поставити 21 поправку на підтвердження. Це поправка пані Южаніної, яку комітет врахував. Прошу мікрофон Дерев'янку. Шановні колеги, шановні українці, 21 поправка стосується коефіцієнту, який дорівнює кількості календарних років автомобіля. Насправді це якраз той коефіцієнт, який абсолютно не влаштовує всіх тих людей, які знаходяться там, тому що ті люди, які знаходяться зараз під Верховною Радою, які приїхали сюди, вони не купують нові автомобілі, їхні автомобілі середні – це 5-6, можливо, 7 років, і це означає, що ставка акцизу множиться на 4, на 5, на 6, на 7 чи на 8 і так далі років. Тому, коли ми говоримо в цілому про цей законопроект і ми тут чуємо, що начебто це законопроект, який вирішує проблему більшості українців, які сьогодні вимушені економічно купувати за 2-3 тисячі доларів чи євро автомобілі, цей законопроект не вирішує цю проблему. Тому я пропоную, щоб цей коефіцієнт був завжди для будь-якого автомобіля одиницею, одиницею. Не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, так, як це передбачено по роках, а дорівнює одиниці, і це єдиний компроміс, на який готові люди, які знаходяться перед Верховною Радою. Дякую. Шановний колего, це якраз обмежуючий коефіцієнт віку, який зменшує ту формулу, яка запропонована в першому читанні. Ми не відміняємо коефіцієнту віку, і це головне, що було проголосоване до другого читання. віку залишається. Якщо ви зараз ставите на підтвердження, то ви таким чином говорите, що і далі враховуйте підвищуючий коефіцієнт 20, 30, не обмежуйте його, будь ласка, 15-ю. А це не ця поправка. Тому ви даремно її ставите на підтвердження, бо відміна… А, ви не ставите її на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Все. Дякуємо. Не голосуємо. Наступна - 22 поправка пані Продан. Дякуємо за роз'яснення. Дякуємо. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на те, що цим законопроектом знижується акциз абсолютно для всіх автомобілів. Мова не йде тільки про ті, які уже завезені, про старі, мова йде про всі автомобілі, які будуть у майбутньому заїжджати, імпортуватися в Україну, вони матимуть нижче ставку акцизу, відповідно вартість в України, ніж сьогодні. Це перша частина, що є дуже важливим. Друга частина. Я вважаю, що важливо, дають можливість тим людям, які сьогодні мають автомобілі в Україні і мають на них документи, протягом 3-4 місяців (тому що не можна сказати точний строк, бо у робочих днях) оформити ці автомобілі на багато дешевше, ніж це є сьогодні і як це буде потім після того, як запрацює весь закон. Тому я буду голосувати за цей законопроект. І прошу, поки обіду немає, за нього голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. 26 поправка, Мельник. Будь ласка.

з об'ємом двигуна до 2 тисяч кубічних сантиметрів, тому що пропозиція комітету – до 3-х є досить незрозумілою. Наступний мав би бути коридор – 3 і більше. А так 3, получається, він і до 3-х, і після 3-х. Я би просив би все-таки уточнити і поставити мою пропозицію на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися по 26 поправці, колеги.

Я хотів би поставити на підтвердження цю правку, яка би не була прийнята і яку просили поставити асоціації якраз власників таких авто. Один член уряду зателефонував мені і запитав: "Каплін, чому ти будеш голосувати за цей законопроект, адже це втрата для бюджету?". Відповідаю всім членам уряду. 35 років тому мій покійний батько-чорнобилець, коли втомився вже чекати від держави, від радянської черги автомобіль, пішов в банк і купив за купони в кредит "Таврію". Коли я тоді ще малюком запитав, для чого ми взяли це ярмо для сім'ї і ще мої онуки будуть платити за нього, він мені відповів: "Сергію, я хочу відчути себе людиною". Сьогодні ті прості люди, які знаходяться на вулиці, хочуть відчути себе людиною, вони хочуть жити, а не існувати, і вони на це право мають. І тому наша вся команда, я, Олександр Сугоняко, будемо голосувати за цей законопроект, щоб дати їм цю можливість, якщо держава не може дати їм можливість заробити на гідну машину… Голосуємо, будь ласка, за 34 поправку, вірніше, визначаємося по ній. Комітет проти. Прошу визначитись. За-44 Поправка відхиляється. Батенко наполягає на 37-й. Але комітет її врахував по суті. Колеги, як ми зараз поставимо на голосування, то вона злетить взагалі. Ви наполягаєте? ввімкніть. 13:12:03 БАТЕНКО Т.І. Шановні колеги, ну, комітет враховує по суті, але, по суті ми не бачимо відображення врахування цієї позиції. Тому поправка наша стосується виключення з підакцизних товарів не лише кузови до автомобілів, але і всі транспортні засоби, скасувавши сплату акцизу при ввезенні. ми вважаємо, що пропонований профільним комітетом і авторами законопроектів, які ми два розглядаємо, механізм нарахування акцизу є дискримінаційним щодо недорогих авто і дуже сприятливі для елітних авто, адже акциз відрізнятиметься лише в два рази, а вартість таких авто відрізнятиметься подекуди в десятки разів. А громадяни України вимагають скасування акцизу на всі транспортні засоби і зняття наявні необдумані корупційні обмеження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитись по 37 поправці. Комітет її по суті врахував. Автор наполягає, що це не врахував. За-81 Поправка відхиляється. Наступна – 39-а. Олександра Кужель

Шановні колеги, цей законопроект передбачає скасування дії екологічного євростандарту. Стандарти – це той документ, який змушує автовиробників вдосконалювати виробництво двигунів задля економічного споживання палива та зменшує допустиму кількість шкідливих речовин в вихлопних газах. Це де-факто те, чим ми з вами, наші діти, наші онуки дихають. Тому я пропоную ввести окремий коефіцієнт "екологія", який дозволяє, по-перше, розмитнити все за півроку те, що зараз завезено. Можливо, люди навіть змінять якісь застаріли радянські на більш нові екологічні європейські автомобілі, але потім це здорожчає можливість завезти неекологічну машину стандарту Євро-1, 0, 2, 3, тому що це світове зло. Я спілкувався з хлопцями, які там там стоять, вони підтримають. І я розумію, що хлопці, які зараз куплять машину, вони 2, 3, 4 роки вони не будуть більше купувати машин. Проти цієї правки єдиний хто – це контрабандисти, які хочуть робити на цьому бізнес. Давайте думати не тільки про тих, хто хоче купити машину, а і той, хто буде страждати від цього, тому що вони будуть дихати цим повітрям. Прошу підтримати екологію.. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитись

За-111 Поправка відхиляється. Наступна – 42-а. Так само Рябчин. Колеги, дуже просимо прискорити темп, не наполягати на непринципових поправках, щоб ми встигли проголосувати весь цей блок важливих законопроектів. Будь ласка, пан Рябчин. Друга частина моєї правки, правки "екологія", стосується підтримки електромобілів та гібридів. Шановні колеги, в нас 80 відсотків залежності економіки від імпорту пального від Росії і Білорусії. Ви розумієте, що дизельне пальне, бензин та скраплений газ він імпортується однією людиною, на "мед" починається прізвище, "чук" закінчується. І на цих схемах сидять дуже велика кількість людей, і фінансується потім сепаратизм. Тому моя пропозиція: підтримати електромобілі, підтримати гібриди, які не споживають багато палива. Я запропонував акциз 0 для електромобілів, а для гібридів знижку 25 відсотків. Для електромобілів діє зараз, гібридам я пропоную просто дати символічну знижку 0,25, коефіцієнт зробити 0,75, тобто 25 відсотків, не розділяючи, як було раніше, там, гібриди з зарядною станцією чи пріуси, які цього немає… Прошу підтримати електромобілі та гібриди з коефіцієнтом 0,75. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитись по 42 поправці, комітет її відхилив.

Дякую, Друзі, якщо ви думаєте, що ви цим законопроектом з такими акцизами вирішите проблему по всій Україні, то ви глибоко помиляєтесь. Люди по всій Україні просять доступного розмитнення, а не наступних схем, які зараз хочуть через профільний комітет протягнути. Народні депутати, ви всі повернетесь додому і ви будете відповідати людям на ті питання, які вони вам будуть ставити. Вони ці автомобілі купили не від доброго життя, а від того, що економічний стан країни просто на дні і тому вони вимушені були знайти собі альтернативний ринок, вони його знайшли. Тепер вони вимагають, щоб легалізувати ці автомобілі, а ви далі їм даєте драконівські ставки, через які вони не зможуть пройти. Зате для монополістів монополістів автомобільних ви відкриваєте величезні ворота. Тому, задумайтесь над тим, що ви робите. Ви всі повернетесь додому і вам всім зададуть запитання. Пам'ятайте про це! Будь ласка, визначаємось по 43 поправці. Прошу. В той же час, прошу авторський колектив говорити про суть поправки, а не

підтримали вашу поправку. Я теж вмію кричати. Наступна – 45-а. Будь ласка, народний депутат Левченко, півтори хвилини, тому що в нього були попередні поправки, які він не встиг оголосити. Прошу, будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я зараз буду виступати по двом поправкам. По-перше, поправка номер 5. Мова йде про те, що сьогодні є абсолютно абсурдна ситуація, коли до бази оподаткування податку на додану вартість вноситься не лише вартість товару або послуги, але й розмір мита та акцизного податку. І це є тотальна

А, по-друге, 45 поправка наша. 45 поправка якраз стосується нарахування цього акцизу. Треба зараз зробити все можливе, щоби знайти баланс між потребою наповнення бюджету, між потребою потребою захисту екології від старих автомобілів і доступності автомобілів для більшості українців, які сьогодні не можуть якраз отримати, не можуть отримати нормальні автомобілі в користування, тому що вони недоступні. Так от, ми пропонуємо зменшити ваш коефіцієнт віку на 2, поділити "k" на 2, але при цьому додати новий коефіцієнт, який буде сприяти, зокрема соціальній справедливості. Чим дорожчий автомобіль, тим більший акциз. Тобто ми пропонуємо чотири коефіцієнти: 1, 3, 7, 11 – який буде нараховуватись в залежності від вартості автомобілю. Бо якось дивно виходить, чому мають якраз найбільш незахищені верства громадян, Дуже дякуємо автору за роз'яснення суті поправок. Будь ласка, за 5-у голосуємо зараз. 5-у, прошу визначитися. 5-у поправку, прошу визначитися. Автор дуже дохідливо роз'яснив суть двох поправок. Ми вам дуже дякуємо, що ви говорили про поправки, про їх суть.

За-74 Поправка відхиляється. Наступна, так само, шановного колеги Батенка, 46-а, будь ласка. Дякую, пані Ірино. Ця поправка означає виключення з підакцизних товарів всіх транспортних засобів, скасовуючи сплату акцизу при ввезенні. Ми пропонуємо скасування акцизу повністю, проте наша поправка, безумовно, була відхилена. Я хочу сказати, що з висновку Кабінету Міністрів України випливає, що прийняття цього законопроекту, шановні колеги, ізначально на якому наголошували громадські організації у схваленні… але у схваленій комітетом версії, призведе до втрат бюджету 2 мільярди гривень. В той самий момент ми обґрунтовували, що скасування акцизу повністю на всі транспортні засоби: і легкові, і вантажні, і автобуси, і мото – навпаки буде бюджет наповнювати. То що, краще прийняти рішення, що забере з бюджету такі важливі кошти в період війни, чи прийняти адекватне зважене рішення щодо відміну акцизу, що допоможе оновити

Геннадій Кривошея, фракція "Народний фронт". Моя поправка, в принципі, стосується того, що ми тільки що вже проголосували, тієї правки. Але я хотів би звернути увагу на наступну річ. Я як голова підкомітету з питань технічного регулювання ніяким чином не можу собі дозволити, чесно кажучи, так голосувати за пониження автомобілів, які будуть ввозитися і реєструватися Євро-4, Євро-3, Євро-2 і Євро-1. Але, розуміючи на сьогоднішній день ситуацію, яка склалася в країні, і розуміючи те, що необхідно нам зробити можливість реєструвати ці автомобілі саме для звичайних, простих громадян, які не можуть собі купити дорогі автомобілі, я так думаю, що проголосую сьогодні за цей закон, виходячи з того, які будуть враховані правки. я хотів би звернути увагу на те, що такі автомобілі, які будуть зареєстровані, ми повинні передбачити в подальшому, і, я думаю, можливо, розглянути навіть до кінця цієї сесії, до Нового року, законопроект, який вже є зареєстрований нашими співавторами, стосовно технічного огляду автомобілів. Це стосується саме отаких автомобілів, технічний огляд, на сьогодні, зможе трошки впорядкувати екологічні викиди, які таким чином… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначатись по 47 поправці. Не голосуємо. Рухаємося далі, 48 поправка Опанасенка, півтори хвилини, тому що озвучить позицію по трьом поправкам:

попередні колеги казали, відмінити взагалі акциз, але ввести та розширити дію транспортного податку безпосередньо, щоб зробити модель, як в нормальних розвинутих країнах: чим старша машина, тим більша вартість володіння. Але ж, на жаль, ця модель не знайшла певної підтримки в комітеті. Я сподіваюсь, наступного разу ми все ж таки прийдемо до чогось подібного, тому що нам не треба бути звалкою для, фактично, авто… фактично, старих машин з усієї Європи. Мені видається, і так само, колеги, я звертаюсь до членів комітету та всіх колег, які безпосередньо зараз в залі, коли ми будемо голосувати, ми маємо вводиться, що вводиться пільговий період на 2 місяці і коефіцієнт до існуючих ставок 0,5 і потім коефіцієнт 0,75 ще на додаткових 2 місяці. Колеги, це абсолютно неприпустима історія. Якщо ми вводимо, податки мають бути в першу чергу прозорі, прості та справедливі. Якщо податок несправедливий, ми стимулюємо людей не платити податки взагалі. Фактично, коли ми створюємо можливість існування цього вікна, цієї пільги на 2 місяці, ми ошукуємо ошукуємо всіх інших, які не будуть мати змогу. Ми маємо зробити пільгу, яка буде стосуватися всіх українців, всіх платників податків. Так що моя пропозиція… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, 2 хвилини вичерпано. Я прошу визначатися по поправках… 2 хвилини… Друзі, Друзі, було 2 хвилини, ви ж слідкуйте. Будь ласка, поправка 48 ми голосуємо, чи ви просто… Не голосуємо. Я дуже дякую вам за роз'яснення. Наступні у нас йдуть поправки народного депутата Батенка. Так само, колеги, 51-а 51-а. Будь ласка, Шевченко. Шевченку мікрофон, прошу. Батенку чи Шевченку? 49-а. Батенку, будь ласка.

Пані Ірино, вам не здається, що ви собі за дуже багато позволяєте? А мені здається, що ви собі забагато позволяєте. Ви кажете, що я не маю права політично коментувати в законопроекті поправки. А що мені тоді тут робити? Я такий самий позафракційний депутат, як і ви. Тому давайте не перевищуйте свої повноваження. Добре. Бо перед законом ми одинакові.O'кей? Тепер по законопроекту. Друзі, тут починають розказувати про те, що ці всі автомобілі будуть шкодити екології. Екології шкодить те, що карпатські ліси вирізають, і те, що ви поприїжджали сюди на п'ятилітрових лендкрузерах і мерседесах, от то шкодить екології. А не ці нещасні автомобілі, які люди купили за останні гроші. А тепер конкретно. Що стосується цього законопроекту. Ви то, може, й придумали правила, але як ці правила реалізувати в Україні, коли люди за 2 місяці повинні поїхати закордон, зняти автомобіль з реєстрації і поставити його тут на реєстрацію? І те, що каже Ніна Южаніна про те, що можна не виїжджати, так я вам скажу,

Прошу, будь ласка, шановні колеги, голосувати по 51 поправці. Sorry, це 49 поправка. Але не на "Ланосі", не на "Ланосі", голосуємо ми за цю поправку.

Вітаю, друзі. Хочу сказати, що цей законопроект, він не вирішує питання доступності автомобілів українському народу. Він захищає провладний так званий автомпром. Наша поправка номер 51, яку відхилили, пропонує до 31 грудня 2019 року звільнити від оподаткування ПДВ ввезення в Україну та реалізацію на території України транспортних засобів особистого користування за винятком тих, які мають походження з країни-агресора або ввозяться з такої країни. Прохання поставити на підтвердження. Скасування ПДВ буде компенсовано ростом економіки внаслідок збільшення ділової активності населення, яке користується ввезеними автомобілями, буде користуватися. Отже, відповідно буде оновлено громадський транспорт, комунальна техніка. Частковим компенсатором буде також збільшення ПДВ від розвитку всіх видів бізнесу та зростання надходжень від росту економіки. Тобто говорити про те, що… і ускладнювати людям життя не варто. Дякую.

вони би не змогли би цього зробити, тому що це було б значно дорожче. А за два, за три роки вже автомобілі Євро-5 були би вже десятирічними, люди би могли би це брати. Ця правка була не тільки моя, а й колеги Кацер-Бучковська, Бандуров, Ємець, Петренко, Івченко, Єднак, Шкрум. Однак я прошу вас згуртуватися навколо наступної правки 53 пані Острікової, яка відміняє ПДВ для електромобілів, або на 54-й (моя), яка робить те ж саме: ПДВ для електромобілів до 2021 року. Прошу згуртуватися навколо наступних правок, які дозволять тим людям, які хочуть мати електромобілі, продовжити те, що вже діє сьогодні, ще на два роки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пані Остріковій мікрофон. Ми розглядаємо зараз 53-ю тепер поправку. Прошу. щодо електромобілів. Ми з вами проголосували за надання звільнення від ПДВ для електромобілів, оснащених виключно електричними двигунами в ході бюджетного процесу в 2017 році. Відповідно, в цьому році у нас діє звільнення з ПДВ, але ця пільга закінчується 31 грудня 2018 року. Хочу зазначити, що за даними станом на липень 2018 року з цією пільгою було вже завезено на територію України 3600 електромобілів. З них переважна більшість – це бюджетні електромобіліNissan Leaf. Я дуже вас прошу згуртуватися навколо моєї 53 поправки, якою пропонується продовжити дану пільгу з ПДВ, до 2020 року. Я дуже вас прошу, давайте ми це з вами зробимо, враховуючи ситуацію з пальним, враховуючи ситуацію з тим, що все ж таки це скорочення споживання імпортного пального. Давайте дамо людям можливість далі завозити електромобілі з пільгою. Будь ласка. Вимагає голова комітету роз'яснення. Прошу. 13:31:30 ЮЖАНІНА Н.П. Шановна колего і колеги в залі! Справді, була дуже добра норма. Але у нас в Податковому кодексі, на жаль, закінчується більше 20 норм, необхідних для всіх галузей, і це треба буде врахувати при розгляді законопроекту 9260 до другого читання. Тому ця поправка, яку обрахує Міністерство фінансів, щодо звільнення від ПДВ ввезення електромобілів може бути врахована лише в тому законопроекті. Весь комплекс поправок по електромобілям, ми домовилися, з цього законопроекту виключаємо. Це саме вплив на бюджет. І в 9260 давайте розглядати до другого читання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, прошу визначатися по 53 поправці. Голосуємо і враховуємо при цьому, що, як сказали попередні всі виступаючі, це стосується блоку поправок

За-146 Поправка відхиляється. Наступна, якщо я правильно розумію, 56-а. А ти говорив про неї. Вибачте, будь ласка, шановний колега. 54-а, будь ласка, будь ласка. Олексій Рябчин, "Батьківщина". Шановні колеги, до комітету є питання, тому що виходили наші колеги, спілкувалися з хлопцями, які там стоять, їх не задовольняє це. Є люди, яких не задовольняє питання, що електромобілі не враховано. питання стосовно цього закону виникає. Тому я прошу ще раз всіх згуртуватися навколо 54 правки, яка дозволяє розмитнювати без ПДВ електромобілі. І мені байдуже, яке авторство: чи то Острікової, чи то Рябчина, чи то інших колег. Була велика кількість правок стосовно електромобілів. Треба згуртуватися навколо цього питання і не перекладати на тиждень, на два, на якісь інші норми, не треба дивитися на позицію МВФ, який каже, що не треба нам нових пільг чи продовження інших. Я думаю, що ми повинні дбати про екологію, і тому що у людей немає зарядних станцій, у людей нема дуже великої кількості речей, уряд це, як в Європі, уряд це ніяким ніяким жодним чином не субсидує. Тому нам треба відміняти ПДВ та акциз для електромобілів. Прошу підтримати це. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу визначатися, 54 поправка. Прошу визначатися. Ви згадували, пане Олексій, її в попередньому просто вашому виступі по поправці, тому я…

я так розумію, є люди, олігархи в цій країні і поза межами цієї країни, які дуже зацікавлені в тому, щоб українські громадяни платили захмарні ціни за паливо у вигляді дизеля, у вигляді бензину, які сьогодні не може собі дозволити звичайний український громадянин. запропонували дати можливість українським громадянам просто банально економити, економити на бензині, маючи дешеві електромобілі і платячи мізер, мізер просто. Це в десятки разів менше ніж за бензин. Лобі, лобі цих паливовиробників і лобі цих нафтових компаній сьогодні в українському парламенті хочуть забрати в українських громадян право економити на бензині. Вони хочуть, щоб люди були бідні, щоб люди сиділи на субсидіях. Вони хочуть, щоб люди були зобов'язані постійно звітувати перед державою за те, де вони беруть ті нещасні копійки, щоб потім витрачати на українських олігархів.

мощности двигуна. Про що ви говорите? Максимальна ставка акцизного податку 50 євро. Це ж якраз встановлено саме нормами цього закону. Тому якраз про електромобілі в цьому законі ми подбали, дуже подбали. А ПДВ звільнення, від ввізного мита? Це вже більш комплексне питання, яке має вирішено бути з врахуванням розрахунків Мінфіну єдине. Прошу визначатися, колеги, по поправці зараз ми голосуємо… Вибачте, це 56 поправка? 56 поправка, прошу визначатися. Колеги, я дійсно дуже дякую всім, хто дотримується Регламенту і іде по суті поправки, тому що тоді залу легше визначатися. 13:36:27 За-118 Поправка відхиляється. Наступна - 57-а, Рябчин, будь ласка. Олексій Рябчин, "Батьківщина". Моя фракція підтримує вимоги людей, які бажають доступно розмитнити ті машини, які вони вже завезли. Також моя фракція підтримує вимоги тих людей захистити довкілля від тих машин, тому що в інших людей, наприклад, вони живуть на бульварі Лесі Українки, да, який дуже сильно транспортно навантажений, буде ще більше навантаження і вони будуть мати шкоду від того, що велика загазованість. Їхня нерухомість знизиться в ціні, тому що велика Треба робити комплексні рішення, які ми пропонували: дати можливість тим людям, які завезли, розмитнити це і щоб вони їздили, замінили свої старі радянські автомобілі на більш нові, купили б, можливо, нові автомобілі і могли щось робили з ними, бізнес якийсь відкривати. Вони не взаємно виключні, вони взаємодоповнюючі. Ми повинні думати про велику кількість людей, а не тільки дати можливість безкоштовного або дешевого розмитнення тих людей, які це роблять. Прошу підтримати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися, 57 поправка.

тих машин, які працюють в таксі і які є електромобілями, щоб їх звільнити від оподаткування тимчасово на 2 роки. Ті машини, які велику кількість рухаються у містах, де якраз і найбільша законцентрованість газів, ми повинні стимулювати таксистів, щоб вони сідали не на "євробляхах" "євробляхах" таксували (зараз незаконно, до речі, це робиться), а вони обирали машини, які cost of ownership, тобто ціна володіння цими машинами дешева, щоб вони не були такі шкідливі довкіллю. Тому ми повинні підтримати таксі на електромобілях. Це робить Європа. Це робить, я не знаю, в Грузії поїдьте подивіться, які пільги дає держава для таксистів, таксистів, які на електромобілях, і як розвивається цей бізнес, хоча у них не така велика кількість міст-мільйонників, які у нас є. Тому ми повинні дбати про людей і комплексно, комплексно підходити до питання не тільки електромобілів, а і питання євроблях. Комплексно підтримаємо таксі на електромобілях. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 58 поправці, колеги.

Всі ті, хто тут так у залі кричать і рвуть на собі сорочку, що цей закон вирішує проблему людей, які приїхали під Верховну Раду, це все чиста брехня. Вийдіть, будь ласка, до людей і запитайте, чи цей закон в редакції комітету вирішує проблеми людей, які приїхали сюди. Відповідь: не вирішує категорично ні з точки зору ставок, ні з точки зору корупції, яка закладається в двомісячному терміні, щоб розмитнити, вдумайтесь, 2 мільйони 800 тисяч автомобілів, за даними ДФС, те, що нам повідомили активісти. Мало того, моя поправка передбачає нульову ставку акцизу. Я пропоную її поставити на голосування. Але хочу ще раз сказати, що цей закон в редакції комітету абсолютно категорично не вирішує їх проблем, вони категорично проти. Хто в цьому сумнівається, прошу вийти до людей і запитати у них. Я пропоную скасувати ті правки, які стосуються коефіцієнту віку, і ті правки, які стосуються обмеження по терміну і по часу, це корупційна складова. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися по 60 поправці, колеги. Комітет відхилив

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я, по-перше, хотів би зазначити ще раз щодо моєї попередньої поправки, яка пропонувала справедливу формулу нарахування акцизу. На превеликий жаль, мені не дозволили договорити, і, на превеликий жаль, ця сесійна зала, яка діє виключно в інтересах 1 відсотка найбагатших верств населення в Україні, за неї не проголосувала. Питання полягає в тому, що так, як ви прописуєте коефіцієнт віку, так як ви його прописуєте, ви будете оподатковувати якраз ці залишки середнього класу, які залишились в Україні, і переважна більшість людей, які не можуть собі дозволити якраз автомобіль, ви маєте зменшити коефіцієнт віку вдвічі, і ви маєте запровадити коефіцієнт вартості, має бути соціальна справедливість: чим дорожчий автомобіль, тим більше акциз. І за рахунок цього ви якраз зможете наповнити ту дірку бюджету, про яку ви постійно розповідаєте. Я не розумію як ви можете пояснити, чому ви не хочете запровадити коефіцієнт Де ваша логіка назагал, назовні? Очевидно, що це просто захист найбагатших верств населення. Прошу визначатися. Колеги, ми маємо все-таки до перерви визначитись з голосуванням по цьому законопроекту. З усією повагою до всіх присутніх дорогих колег, які долучились до поправок. 13:42:21 За-75 Поправка відхиляється. Наступна - 65-а, Острікова. Шановні колеги, даною поправкою пропонується залишити високі, надвисокі чинні ставки акцизного податку для автомобілів, які вироблені або ввезені з країни-агресора. Але враховуючи, що ми взяли до уваги ту думку, яку озвучили експерти, що основний один з принципів податкового права – це не дискримінація, тому ми просимо дати доручення уряду цим законопроектом розглянути негайно питання проведення обмежувальних заходів для імпорту таких транспортних засобів з території держав-агресорів, що означатиме повну заборону даного імпорту. Також я хочу озвучити позицію нашої фракції стосовно застосування понижуючого коефіцієнту 0,5. Ми дуже просимо врахувати нашу пропозицію і зробити, враховуючи і новорічний період, і завантаженість митниць, зробити застосування цього пільгового коефіцієнта протягом всіх 6 місяців, або як мінімум протягом 90 календарних днів. Тоді ми готові підтримати даний законопроект. Дякую.

За-98 Поправка відхиляється. Наступна поправка, шановні колеги… Хвилиночку. Народний депутат Рябчин, 67-а, 2 хвилини. Він озвучить всі свої поправки, які ще залишаються, тут їх дуже багато, до кінця законопроекту. Будь ласка. Шановні колеги, я вирішив згрупувати комплексні правки, які стосуються електромобілів для того, щоб якомога швидше перейти до голосування. Я вважаю, що ми саме сьогодні, не чекаючи за два тижні перше читання, потім не зрозуміло, коли ще буде і які там хотєлкі будуть враховані в законопроектах комплексних, я вважаю, що ми повинні стимулювати споживання тих агрегатів, які споживають саме електроенергію, - це електрогазовики. У нас великий потенціал транзитної країни між Азією та Європою, і ми повинні розвивати комплекс автозарядних станцій, ми повинні переходити на більш нові технології. В Європі вже думають, що в 2025 році в них будуть електролітаки. В Америці вже планують, що ті Tesla, які люди купили, вони і потім будуть таксувати як безпілотні машини, будуть заробляти, що і таксиста взагалі не буде. А ми зараз ще не можемо зробити пільги певні для електромобілів. Тому мої правки 68,69,70,71 та 72 стосуються безпільгового ввезення електрогрузовиків, автомобілів для комунальної служби, прибиральної техніки і інше. Щоб комунальники їздили на більш дешевому паливі і не витрачали кошти платників

фінансує різні сепаратистські рухи. Також ці правки стосуються пожежної техніки, ці правки стосуються великої кількості електротранспорту, який ми повинні ввозити. І це діє тільки на пару років. Тому що ми здатні мати в нас виробництво. Нам треба брати найкращі західні аналоги, дивитися як вони працюють і потім копіювати, тому що у нас є великий потенціал самим виробляти цю техніку. Я вимагаю вирішити це зараз, тому прошу поставити ці правки на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 72 поправка ставиться на голосування. Прошу визначатися. І вона покаже нам як би готовність голосування по іншим поправкам поправкам цього блоку. Прошу визначатись. За-91 Поправка відхиляється. Наступна – 73-я. Батенко, будь ласка, мікрофон. 13:46:32 БАТЕНКО Т.І. Шановні народні депутати, шановні громадяни України! Зараз ця поправка є абсолютно принципова для всього сесійного залу, тому що вона показує всіх депутатів Верховної Ради, тих, які голосували за визнання Росії країною-агресором і голосували за євроінтеграцію України. Що ви будете далі говорити людям? І фактично це остання краплина, якщо вона не буде проголосована, яка переважить шальки терезів не голосувати загалом нам, представникам Українського об'єднання патріотів, я думаю, і багатьом тверезо мислячим депутатам тут, в залі, за цей ганебний, я вважаю, законопроект. Цією поправкою пропонується заборонити ввезення в Україну будь-яких транспортних засобів та кузовів до них з країни-агресора. Пропоновані законопроекти не передбачають заборони на ввезення авто з країни-агресора, що є нонсенсом на п'ятому році війни, шановні друзі. Прошу цю поправку поставити на підтвердження. Дякую. Прошу визначитися по 73 поправці. За-121 Поправка відхиляється. Наступна поправка, будь ласка, 64-а. 64-а, ми пропустили. Автор наполягає. Тетерук, прошу. Ідея моєї поправки була в тому, щоби виключити положення, які дозволяють ввозити автомобілі, старі автомобілі, той мотлох, який в Європі, власне, підлягає високому оподаткуванню і який скидають для продажу на територію України. Ми приймаємо в сесійній залі дуже багато законопроектів, які посилюють екологічний захист нашої рідної землі. Ми вболіваємо за те, щоб українська земля є найкращою. І одночасно, тут само, ми даємо можливість перетворювати її на кладовище для старого мотлоху, який викидають з Європи на нашу територію. Тому моя пропозиція була, власне, виключити норму і не дозволяти завозити старий мотлох, враховуючи цей законопроект. Прошу підтримати мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, визначаємось по 64 поправці. Колеги, у нас буквально 5 хвилин залишилося. Я дуже прошу повертатись до зали,

Шановні колеги, насправді, проблеми з цим законом, тому що викиди від автомобілів легкових є основним джерелом забруднення атмосферного повітря в містах. І ситуація в Києві, в Дніпрі, в Харкові, в Запоріжжі і в багатьох інших містах, м'яко кажучи, погана. Власне, закон, який пропонується в редакції комітету, він суттєво погіршує екологічну ситуацію в українських містах. Ми з колективом авторів пропонували спеціальний екологічний коефіцієнт, тому що даним законом ми фактично відміняємо екологічні стандарти "Євро", і таким чином це суттєво погіршить екологічну ситуацію. Ми не бачимо позиції Міністерства профільного, Мінприроди, яким чином, наскільки погіршиться екологічна ситуація. Я хочу також висловити занепокоєння, що непрозоро відбулася робота комітету і ми не змогли, у нас не було повідомлення про засідання і ми не змогли захистити свої поправки. Тому, шановні колеги, є великі екологічні ризики від цього законопроекту, хочу всіх попередити про це і застерегти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися по 87 поправці, 87-й. Не наполягаєте. Наступна поправка, вибачте, 90 Петренка. Прошу. Петренко, просимо, будь ласка. Це передостання правка, і вже можна, я так думаю, підсумовувати, що було тотально проігноровані правки народних депутатів до цього законопроекту, так само, як і тотально проігноровані вимоги людей, які знаходяться під стінами Верховної Ради і які хотіли банально, реально доступного розмитнення автотранспорту. Тому недопустимо голосування за законопроект в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Не наполягає на голосуванні. Колеги, у нас було сім ще поправок народного депутата Рябчина, він готовий їх об'єднати всі в один виступ. Дві хвилини. Будь ласка, 91 поправка, до неї там 89-а і ще дуже-дуже багато інших. Прошу. Це остання. Я прошу повертатися до сесійної зали. Вибач, ще Каплін, Олексій Рябчин, "Батьківщина". Я, дійсно, вирішив об'єднати всі свої правки, які стосувалися великої кількості питань, і щоб ми скоріше перейшли до голосування. Я хочу констатувати, що уряд не забезпечив економічне зростання 5, 6, 7 відсотків ВВП економіки для того, щоб люди думали не про те, як купити дешеву "євробляху", протестували тут, перекривали дороги і економили на всьому, що тільки можна, щоб їздити на тих машинах, на яких вони бажають їздити. Якщо б уряд забезпечував економічне зростання, люди думали б зовсім про інші речі, ніж, як вижити і мати машину для того, щоб, не знаю, таксувати по ночах.

не було позиції уряду, були лише листи від нього. Я хочу сказати, що ті законопроекти, які, можливо, ми з вами, пані Ніна Южаніна, будемо спілкуватися про неї наступного тижня або за тиждень, вони стосуються підтримки власного виробника, власного виробника електромашин, який я повністю підтримую. Однак, тимчасово, на рік, на два нам треба дати можливість людям завозити дешеві електромобілі. Я хочу, щоб ви зараз пообіцяли, що саме продовження дії ПДВ, продовження нульового акцизу інших пільг для електромобілів буде проголосовано і буде включено в цьому законодавстві. Тому що в тих законопроектах є питання літію, який, на жаль, вкрадений в українців, стратегічний ресурс, з якого можна виробляти батареї, а він за процедурою апробації одним з народних депутатів і наближених до них фірм, як кажуть колеги, розвідували журналісти, воно вкрадено. Тому цей законопроект, він більш комплексний і більш важкий. Я вважаю, що було вирішувати це саме зараз. Голосуємо, колеги, за законопроект, підтримаємо розмитнення для людей. Дуже дякуємо за конструктив. Остання поправка – 79-а. Народний депутат Каплін вимагає до неї повернутись. Колеги, за хвилину голосування. Просимо, зараз слово Капліну. Оскільки це остання поправка, я б хотів підсумувати сьогоднішню дискусію, яка мені нагадує театр абсурду. 25 років ви, тут всі присутні, знищували українську економіку, знищували українську державу, загнали під плінтус мільйони простих людей, а зараз ви тут виступаєте скоромовками і рятує начебто цих простих людей. Я абсолютно переконаний, що ні цей закон, ні наступний інший, дещо більшої якості, не вирішує проблеми простих громадян, які хочуть їздити на якісних нових, бажано українських автомобілях. Це вирішується тільки через перезавантаження влади, це вирішується тільки через прихід нових сил у парламент, які відбудують машинобудування, відновлять справедливість. І це урок для всієї України, для профспілок, для політичних партій, урок солідарності тих, хто захищає сьогодні свої інтереси – "євробляхерів", які приїхали сюди захистити своє право жити, а не існувати, захистити своє право бути людиною, а не істотою. Шановні колеги, обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення, колеги. І я прошу всіх зайти в зал і приготуватися до голосування. Колеги, хочу вам наголосити: ми черезмірно перетягнули сьогодні обговорення в залі, ми проголосували включення для прийняття рішення у Податковий кодекс. Зараз озвучить! Він вже є на руках. Тому, колеги, я попереджаю, що я продовжую засідання на 15 хвилин, і відразу після голосування за цей законопроект я поставлю на розгляд Податковий кодекс, який ми включили у порядок денний для прийняття рішення. Зараз через хвилину буде голосування. Хвилину Ніна Петрівна скаже заключне слово, в якому вона скоригує правки, зокрема щодо 90 днів. Ніна Петрівна,

І вартість автомобілів нових не занижується, бо вона йде від заводів-виробників, і це 30 відсотків від вартості додатково сплачується. Це – по-перше. По-друге, нам активісти говорили, що вони погоджуються на ставку акцизного податку в розмірі до 400 євро. Ми якраз таку ставку і зробили. Про що зараз ви говорите? 400 євро буде акциз, який вони мають сплатити, і то до Пенсійного фонду. Тому я на цьому ще раз наголошую, будь ласка, не маніпулюйте. Заслухавши і порадившись із коаліцією, і ту пропозицію, яку зараз пропонували, я прошу у поправці 60-1 врахувати: у пункті 20 проект закону, де ви пропонували застосування понижуючого коефіцієнту на 30 плюс 30 календарних днів – 60, зробити понижуючий коефіцієнт на всі 90 календарних днів,

А, будь ласка, завершуйте. 30 секунд. 13:57:12 ЮЖАНІНА Н.П. Я прошу доручити комітету та Головному юридичному управлінню Апарату Верховної Ради України здійснити техніко-юридичне опрацювання прийнятого закону з зазначеним тільки що – єдиною зміною. І прошу проголосувати в другому читанні та в цілому як закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (№ 8487) з поправками, які озвучила під стенограму голова комітету Южаніна Ніна Петрівна стосовно 90 календарних днів, в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. За-250 Закон прийнятий. Колеги, тепер увага! У нас є проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу. У нас є 17 хвилин. Я прошу всіх максимально змобілізуватися і пройти його швидко і ефективно. Перше моє голосування. Пропозиція: проект Закону 9260 – за скороченою процедурою. Прошу, за скорочену процедуру прошу проголосувати. Голосуємо. Рішення прийняте. Перша доповідь. Маркарова Оксана. Будь ласка, з місця, пані буде швидше. З місця і дуже коротко. Потім співдоповідь – Южаніна, потім: два – за, два – проти. Я нагадую, що я продовжив на 15 хвилин. Не виходьте з залу, колеги. Будь ласка, Оксано. Включіть мікрофон. Шановні колеги, доброго дня! Прохання підтримати законопроект, який розроблено урядом і спрямовано на забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2019 році та виконання зобов'язань України в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо збільшити ряд акцизних ставок на тютюнові вироби – на 9 підвищити екологічний податок, але в розтермінований спосіб – на 5 років. Пропонуємо невеликі зменшення інших ставок. Велике прохання підтримати за основу і підтримати за розгляд до другого читання за скороченою процедурою,

Так, як ми з вами домовлялися минулого разу, коли не прийняли пропозиції по ресурсному законопроекту, зараз все ж таки в законопроекті, даний законопроект направлений на покращення адміністрування в деяких галузях, і це покращення дасть значні надходження у бюджет. Але для підрахунку балансу бюджету і для наповнення бюджету в розмірі 6,3 мільярда гривень була проведена індексація деяких ставок акцизного податку і підняття деяких ставок рентної плати. Я прошу проголосувати рішення комітету… проголосувати і прийняти закон за основу і до другого читання доопрацювати ті неточності і зміни, які нам потрібно було би внести. комітет рекомендує законопроект 9260 прийняти за основу. Прошу підтримати думку комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Колеги, я прошу всіх максимально й лаконічно. Це важливий законопроект, який передає Податковий кодекс на майданчик парламенту. Я прошу максимально й лаконічно.

Шановні колеги, це є вкрай важливий законопроект, який забезпечить збалансованість державного бюджету. Безумовно, тут є певні позитивні речі, як наприклад підвищення ставок екологічного податку для тих підприємств, які сьогодні забруднюють навколишнє середовище, запровадження системи електронного адміністрування пального, яке перекриває дуже багато схем, які сьогодні є в бензиновій галузі. Але я звертаю вашу увагу, що тут робляться податковими агентами операторів поштового зв'язку експрес-перевізники, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов'язань з ПДВ в разі ввезення на митну територію товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях громадянами. Ця норма сама по собі неправильна і вирвана з контексту. Я зараз звертаюся до виконуючої обов'язки міністра фінансів. Пані Маркарова, я звертаюся до вас, ви ухвалили норму щодо посилок, яка є вкрай неправильною. Ви забули сюди додати адміністрування, яке було прописано в Митному кодексі, адже, на жаль, уряд Митний кодекс не ухвалив. Тому ви або цю норму виключіть звідси і наведіть лад, скасуйте ту норму, яка не запрацювала щодо трьох посилок без оподаткування і четверта з оподаткуванням. Цю норму треба скасувати обов'язково, натомість сюди додати в цей законопроект норму щодо запровадження електронного реєстру отримувачів посилок. Така груба недбалість з боку Міністерства фінансів знову призведе до колапсу на митниці, адже якщо ми цього не зробимо, то з 1 січня митниця не матиме можливості визначити, чи це перша посилка, чи це двадцять перша посилка, відповідно оподатковуватиме вже з першої посилки громадян. Тому, будь ласка, не допускайте таких недбалостей і додайте сюди те адміністрування, яке мало бути прописано в Митному кодексі України щодо створення електронного реєстру отримувачів посилок. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, попереджаю, я не буду додавати 30 секунд, це вже неможливо. Від "Фронту"? Всі підтримують, так? Підтримують? Від "Опозиційного блоку" Долженков, будь ласка. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні громадяни України! Тут розглядається законопроект, який необхідний для прийняття бюджету який не має нічого спільного з соціальним захистом населення, бюджету, який передбачає видаткову частину на правоохоронні органи, бюджету, який скорочує субсидії на житлово-комунальні послуги. Що стосується суті цього законопроекту. Пані міністр фінансів, при всій повазі до неї, говорила про поступове підвищення на 5 років ставок екологічного податку. Якщо ви вважаєте, що підвищенні в 25 разів є поступовим, то, мабуть, я щось не розумію. А протягом 5 років в 60 разів. Ми проти кого зараз ведемо політику? Проти вітчизняного товаровиробника? Це не є покращення навколишнього природного середовища і боротьба з забруднюючими речовинами в атмосферу, це все ляже на кінцевого споживача, вироблену продукцію, в надані житлово-комунальні

Тому необхідно передбачити відповідні механізми, які б запроваджували відповідні екологічні програми, а не підходити суто з фіскальної позиції, що ми зараз бачимо з боку Міністерства фінансів. Тому фракція "Опозиційний блок" як опозиційна фракція не буде приймати участі ані в голосуванні Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу, колеги, усіх зайти в зал і приготуватися до голосування. Ще через хвилину буде голосування. Одна хвилина, Кужель. За хвилину прошу всіх бути на місцях і готовими до прийняття рішення. Будь ласка, пані Олександра. Я теж хочу звернути увагу пані Оксани на непрофесійність підготовлення законопроекту. По-перше, це пропозиція, те, що говорили і Острікова, покладання на оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника функцій податкових агентів вона не узгоджується з статтею 18 Податкового кодексу. Друге. Нема обґрунтування. Пані Оксано, Каплін вам все равно ничего по налогам не скажет. Пані Оксано! Пані Оксано! Дякую. Потребує додаткового обґрунтування доцільність встановлення нульової, а не зменшеної ставки акцизного податку на спирт етиловий. Виникає можливість некорупційного обігу. Пані Оксано, вчора показували дуже серйозний матеріал, де знайшли возле межі Донецької області окупованої, неокупованої, целый склад спирта. Выясняйте, звідки витікає. І найголовніше, щоб скоротити. По поштовому зв'язку, пані Оксано… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сказав, що я не буду додавати 30 секунд. Це неможливо. Ми вже вичерпали. Колеги, я вас прошу, я вас прошу. Не буде ні репліки, буде голосування. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів (№ 9260) за основу. За основу прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо злагоджено, відповідально. Підтримуємо. Це бюджетний процес. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Не встигли. Будь ласка, прошу приготуватись. 215. Прошу зайняти робочі місця. Колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу приготуватись до голосування і зайняти робочі місця, колеги. Я розумію, що в 14:10 це складно, але я прошу всіх бути на місцях під час голосування. Зараз я поставлю на повернення. Отже, колеги, я прошу всіх приготуватись до голосування і я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону ресурсного 9260, який забезпечує прозорий бюджетний процес. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Кожному уважно голосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо повернення. Два голоси, я бачу. Будьте на місцях, колеги. Будьте на місцях, я вас прошу. Я ще раз поставлю, я прошу усіх, я ж бачу, як під час голосування частина народних депутатів не на місцях. Займіть робочі місця, поверніться в зал, хто вийшов. Отже, прошу максимальної мобілізації. Всі на місцях, так? Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 9260, і прошу усіх проголосувати за повернення, і підтримати, колеги – два голоси. Прошу уважно, кожен голос. Отже, прошу голосувати за повернення. Голосуємо. Підтримуємо, колеги.

Добре. Отже, я ставлю проект Закону 9260 за основу, за основу, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати за основу. Прошу голосувати за основу. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу всіх персонально голосувати. Прошу всіх голосувати персонально. 14:10:37

я зробив вже зауваження в залі, щоб було тільки персональне голосування. Я зреагував і зробив застереження всім народним депутатам. Але я прошу всіх народних депутатів бути на місцях під час голосування, колеги. Отже, прошу підтримати, колеги, я прошу підтримати всі разом. Отже, колеги, перше голосування за повернення до проекту Закону 9260. Я прошу проголосувати за повернення. Прошу голосувати і прошу підтримати за повернення. Голосуємо, колеги, кожен голос має значення, ви бачите. Прошу голосувати.

Колеги, звертаюся до народних депутатів, щоб в залі було персональне голосування. Я звертаюся, щоб було персональне голосування під час голосування. Отже, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх бути на місцях, колеги. Я прошу зайняти місця. Ви бачите, кожен голос має значення. Колеги, займіть робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення.

Отже, приготувались, так? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів (№ 9260). Це законопроект, який дозволяє нам увійти в прозорий бюджетний процес. Я прошу всіх, колеги, підтримати, прошу проголосувати за основу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо за основу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-233 Рішення прийнято. І тепер розгляд за скороченою процедурою до другого читання, колеги. Уважно, розгляд за скороченою до другого читання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Розгляд за скороченою процедурою до другого читання, прошу голосувати, прошу підтримати. Розгляд за скороченою процедурою до другого читання. Це не законопроект. Ви не слухаєте уважно. Це підготовка до другого читання, скорочена процедура. Колеги, ви не розумієте, та логіка в тому, що два тижні дається на правки. Ми хочемо за скороченою процедурою. Це 10 днів, щоб були правки. Я прошу підтримати – скорочена процедура розгляду до другого читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За скорочену процедуру до другого читання, прошу голосувати. За скорочену процедуру, прошу підтримати. Це означає всього, що ми на кілька днів будемо швидше вносити правки, колеги. Нема голосів, колеги. Отже, колеги, ми прийняли за основу зміну до Податкового кодексу. І зараз, колеги, я оголошую про те, кодексу, щодо змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів. О 16 годині ми розпочнемо, з цього проекту закону ми розпочнемо нашу роботу. після перерви ми розпочнемо з наступного закону. Тому, Ніна Петрівна, прошу вас бути на місці. Зараз я даю ще для оголошення Ірині Геращенко одну хвилину. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, до президії надійшла заява від нашої шановної колежанки пані Кужель, що її картка не спрацювала під час голосування за законопроект щодо оподаткування акцизами, вибачте, легкових транспортних засобів (8487). І пані Кужель "за" цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, 14:15, ранкове пленарне засідання я оголошую закритим. Це було непросте, емоційне засідання, але ми прийняли важливе рішення для держави, для продовження роботи над бюджетом. О 16 годині я усіх запрошую в зал для продовження нашої роботи. І нагадую, що ми після обіду переходимо у проект Закону 8488 щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Зареєстровано 351 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Дякую,

Дякую за увагу.

прошу голосувати.

прошу підтримати.

на доопрацювання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Дякую